Чи можемо проводити реєстрацію? Я бачу, ще підходять депутати. Будь ласка, займайте робочі місця, приготуйтеся до реєстрації.

Отже, прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватися для участі в засіданні. Реєструємося, колеги. 10:03:40

Зареєстровано 353 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України в Артема Олександровича Ільюка. Привітаємо колегу. І також хочу повідомити, що 4 квітня 2018 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 14-го року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Зварича Романа Михайловича, включеного до виборчого списку Партії "Блок Петра Порошенка". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Зварич Роман Михайлович. Будь ласка, пане Романе.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 дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні!

Шановні колеги, сьогодні ми розпочинаємо сесійний день з розгляду важливого питання, законопроекту про внесення змін до Закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а потім розглянемо питання ядерної політики та ядерної безпеки, питання великої ваги і нашої відповідальності. Ми пам'ятаємо наших героїв громадян, які у 86-му році ціною свого здоров'я і навіть життя зупинили жахливу трагедію, не допустили ядерного апокаліпсису в центрі Європи. Особливого значення ці питання набувають у дні, які передують річниці Чорнобильської трагедії, і у той час, коли Росія дозволяє собі ядерний шантаж усього світу. І тому ми переходимо… Перед тим, як перейти до питань порядку денного, колеги, у нас по Регламенту 30 хвилин на виступи від фракцій і груп. І я прошу фракції і групи провести запис для участі в обговоренні. Прошу приготуватись і прошу провести запис. Будь ласка.

Від групи "Воля народу" до слова запрошується Шахов Сергій Володимирович. Будь ласка. Сергій Шахов, Луганщина, політична сила "Наш край". Шановні колеги, скажіть, будь ласка, як можна назвати людей, які грабують сьогодні дітей, які забирають у дітей останнє? Біда сталася на Луганщині, знову-таки в Сєвєродонецьку. Півроку тому було захоплено Льодовий палац - це серце і перлина Сєвєродонецьку, обласного міста. Я звернувся особисто до Генерального прокурора - і миттєво ми отримали арешт на це приміщення. Але цих людей можна назвати не просто фашистами, гірше навіть чим фашисти. Я сьогодні звертаюся до міністра юстиції негайно відмінити, скасувати реєстрацію на Льодовий палац. Звертаюся сьогодні до Прем'єр-міністра проконтролювати цю ситуацію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Батьківщини" до слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я думаю, що за не сесійний тиждень багато хто зміг побувати в регіонах і подивитися, наскільки бурлить країна і наскільки хаос досяг вже апогею. Як мінімум, за останній час ми можемо побачити, що відбувається в атомній енергетиці. Ви знаєте, що останній час монопольні теплові електростанції поставили надзвичайно високу ціну в енергоринок на свою електроенергію, і тим самим практично підняли ціни оптові для всієї країни на електроенергію на 9 відсотків і виштовхали з ринку виробників атомної енергії. Державні атомні електростанції зараз залишилися без належного фінансування. Тисячі працівників атомних електростанцій вийшли на акції протесту, тому що прямо на очах у Президента, уряду, парламенту, руйнується ключова галузь України - атомна галузь. І ми вимагаємо негайної реакції від уряду і Президента, тому що зараз ми живемо накануні чорнобильських днів. І ми вже знаємо, що таке трагедії, коли атомна галузь нищиться свідомо, залишається без грошей, не може виконувати свої технологічні цикли. І тому накануні чорнобильських днів нам також дуже прикро говорити про те, що коли треба було своїми тілами закривати країну від наслідків Чорнобильської трагедії, то люди пішли і віддавали своє життя і здоров'я, п зараз по суті вони залишилися без будь-якої підтримки. І вони просять, на колінах стоять перед цією владою: прийміть законопроект, який дає можливість хоча б лікуватися. Ніхто не чує, і в списку законопроектів, крім відвертої корупції, лобізму, нічого немає. Крім того, сьогодні ми будемо розглядати законопроект про те, щоб дітей-чорнобильців позбавити харчування в школах. совість вже треба мати, щоб робити такі речі? І паралельно з цим зараз розгортається медична реформа. І я вважаю, що Верховній Раді треба присвятити окремий час для того, щоб розібратися, що робиться з медичною реформою, де в селах зобов'язують сільських лікарів, а також фельдшерів, укладати більше 2 тисяч контрактів з людьми, які будуть потім у них обслуговуватись в електронній формі. Розкажіть, як в селах це можна зробити. Абсурд просто захлеснув країну. Або ми повернемося до наведення порядку в державі і до повернення всіх функцій… …або ми помітимо людей в усіх коридорах влади української, і почнемо їм служити, або ця влада просто увійде в історію, як могильник української нації. Я прошу негайно наводити порядок в державі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Вілкул. Шановний народе України! Шановні колеги народні депутати! Від себе особисто, від усієї нашої фракції, я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих в жахливій автомобільній аварії, що сталася сьогодні, рано вранці, в місті Кривий Ріг. Ми надамо всю необхідну допомогу сім'ям загиблих і тим, хто зараз знаходиться в лікарнях. Жахлива аварія. І ще раз наголошую, що треба негайно підвищувати відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Тепер заява від фракції. Два роки вже уряд не звітує, ігноруючи вимоги законодавства. Вчора стало відомо, що вони перенесли звіт, який повинен був бути на цьому тижні, на червень. Ми вимагаємо звіту уряду і належної оцінки його діяльності. Минулого тижня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, цитую: "Як я можу боятися відставки? Невже для відставки є причини?" Справді, невже? Як виміряти ефективність роботи Кабінету Міністрів? Перш за все, економічним становищем держави, рівнем благополуччя і безпеки громадян. Очевидно, глава уряду вважає, що з цим все в порядку, в той час коли в Україні продовжують падати основні показники промисловості. У 2017 році знову зафіксовано зниження індексів сільськогосподарського і промислового виробництва у порівнянні з попереднім роком. Які ж успіхи у Кабінету Міністрів, Гройсмана? Наприклад, розвал системи охорони здоров'я під керівництвом Уляни Супрун, що цілком і повністю підтримав глава уряду. Згадайте цинічні заяви про успіхи медреформи на тлі дитячих смертей від епідемії кору. І, підтримуючи її, ви, пане Прем'єр-міністр, також несете всю відповідальність за це. Прем'єр дуже любить піаритися на ремонті і будівництві доріг. Але у рейтингу The World Economic Forum Україна за показником якості доріг опустилася на 137 місце із 144. На багатьох напрямках через страхітливі ями відмовляються курсувати навіть рейсові автобуси. Величезні кошти вони освоюють на дорогах, ключове слово "освоюють", при цьому глава "Автодору" громадянин Польщі Славомір Новак, йому виплачують 900-відсоткові надбавки до зарплати за так звані успіхи в роботі. Які ще успіхи є у Кабміну? Наприклад, повний розвал технологічних галузей, таких як авіабудування, ракетобудівна отрасль,

Ми бачимо, що функціонал Гройсмана та його Кабміну можна описати двома термінами "піар" і "освоєння", точніше привласнення коштів. А спосіб дії однією характеристикою "цинізм". Ми вимагаємо негайного звіту уряду і належної оцінки їх діяльності, тобто відставки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Романа Семенуху від фракції "Об'єднання "Самопоміч". Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча, шановні українські громадяни! Провівши чимало зустрічей у непленарний робочий тиждень, вважаю за обов'язок з цієї трибуни озвучити те, які запитання задають люди на зустрічах. І перше питання, яке лунає на кожній зустрічі: як вижити сьогодні на пенсію в 1 тисячу 700 гривень? Я хочу запитати Прем'єр-міністра, голів правлячих фракцій, як сьогодні людям в Україні вижити на пенсію в 1 тисячу 700 гривень? І слухаючи запитання цих людей і аналізуючи порядок денний на цей тиждень, складається враження, що уряд і парламент живе в паралельній реальності, а проектів законів, який вирішували би цю несправедливість парламент не розглядає. Уряд і далі продовжує ігнорувати мізерні виплати людям, насамперед мешканцям сіл, селищ, науковців, чорнобильців. Прем'єр-міністр вчора звітує на телебаченні, а мав би звітувати тут з цієї трибуни насамперед про те, чому й досі немає проекту Закону про військових пенсіонерів, чому в чергову річницю Чорнобильської катастрофи уряд не перераховує пенсій інвалідам Чорнобиля. Півроку тому уряд заколихував усю країну псевдо пенсійною реформою. Справді, її результати вражають, серед 10 мільйонів пенсіонерів більшість з цих людей отримали менше 200 гривень. Більше того, щодня ці 200 гривень продовжує з'їдати інфляція, але чи не найголовнішим був би сьогодні перегляд цим категоріям громадян пенсій і впровадження справжньої реформи другого обов'язкового державного накопичувального рівня. Щодня уряд говорить про підтримку аграрного сектору. Але чомусь сьогодні немає в порядку денному, можливо, найголовнішого закону - 7304-2, який повертає вкрадені гроші в 51 тисячі товаровиробників і фермерських господарств, які вкрали парламент разом з урядом у цьому парламенті під час бюджетного процесу. Ми часто чуємо про необхідність зупинки трудової міграції, покращення інвестиційного клімату, а де ж тоді розгляд реальних законопроектів, які спрямовані на розвиток і захист бізнесу? Де проект Закону про податок на виведений капітал? Де проект про єдиний орган фінансових розслідувань? Більше того, давайте будемо говорити чесно: президентський проект Закону про бюро фінансових розслідувань є не про безпеку бізнесу, а це проект закону про небезпеку для бізнесу. І наостаннє. На кожній зустрічі люди запитують про справедливість, люди питають, чому сьогодні і досі ті люди, які десятки років крали бюджетні кошти, не притягнені до відповідальності, люди вимагають створення справді незалежного Антикорупційного суду. Фракція об'єднання "Самопоміч" вимагає негайно повернути гроші аграріям, ухвалити закони, які реально будуть захищати і розвивати український бізнес, а також законопроект, який перерахують людям пенсії і дадуть змогу запровадити другий накопичувальний рівень, що дасть шанс майбутнім поколінням на гідну пенсію, а економіці на потужний драйвер зростання. Це треба зробити негайно… Це треба зробити негайно, аби не було пізно, бо вже дуже скоро всім нам доведеться відповідати перед людьми. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова від групи партії "Відродження", будь ласка, народний депутат Бондар. На жаль, нема Андрія Володимировича. Шановна головуюча, шановні колеги! Я хочу підняти питання, про яке давно вже вся Україна говорить і, на жаль, ніхто не хоче почути ще раз про людей, які 32 роки тому рятували цю країну від Чорнобильської катастрофи. Більше року тому ми зареєстрували законопроект, який підтримали всі чорнобильські організації України, законопроект, який повертає чорнобильцям багато питань, які стосуються їх персонального здоров'я і вирішує ці питання, пільги, питання, які стосуються підтримки цих людей, які своїм життям ризикували для того, щоб сьогодні ми всі разом жили в цій щасливій цікавій країні. Більше року ми говоримо про те, що цей законопроект потрібно прийняти, бо по суті, більше п'яти років тому у чорнобильців ліквідували все, що вони мали в цій країні для того, щоби жити, існувати, отримували від держави якісь пільги, лікуватися і так далі. Одним махом забрали і пообіцяли, колись вирішимо питання. П'ять років нічого не вирішується! Рік назад ми цей законопроект зареєстрували (6292). Кілька тижнів тому в Харкові проходили збори, на яких всі чорнобильські організації України, всі чорнобильці приїхали і підтримали цей законопроект і наполягають, щоб він був прийнятий. І тому в підсумку цього зборища була підписана резолюція, яку підписали всі чорнобильські організації України. Тисячі людей підтримують наш законопроект, який дійсно вирішує питання чорнобильців. На жаль, ми бачимо абсолютно іншу позицію. Сьогодні влада, коаліція ставить в порядок денний законопроект, який абсолютно нічого не вирішують, зато дуже зручний для влади. Він фінансує буквально копійки для чорнобильців, а, по суті, це законопроект для галочки. Ми же пропонуємо законопроект, який чорнобильцям дає реально можливість жити в цій країні, лікуватися, отримати дійсно від держави якісь поблажки, які дадуть можливість людям зрозуміти, що вони недарма ризикували своїм здоров'ям, рятуючи цю країну. Тому звертаюсь до вас, Андрій Володимирович. Він повернеться – я ще раз звернусь, прийняти цей законопроект, поставити його в порядок денний сьогодні і розглянути. Дійсно більше року про це говориться, ніхто не приймає рішення. І ми передаємо резолюцію від цих зборів чорнобильських організацій на Президента України, на спікера Верховної Ради України, на уряд, яка вона, підписана всіма і вимагаємо, щоб цей законопроект був поставлений в порядок денний. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова від Радикальної партії народного депутата Олега Ляшка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Легко розказувати і вішати лапшу на вуха українцям, коли дивишся з ілюмінатора гелікоптера і розказувати які в нас найкращі дороги, справді, з висоти польоту не видно які дороги. Той, хто їздить машиною, чудово їх бачить. Я хочу, щоб зараз на табло ми вибрали із Фейсбука: люди діляться своїми враженнями від доріг. Щоб показали, щоб влада подивилася на ці дороги. От фотографія дороги у Полтавській області, там у тій ямі стоїть голова районної ради Угляниця, Лубенської районної ради. На дроги, на ремонт дорогі в Полтавській області минулого року було виділено 300 мільйонів гривень. От ви бачите результати цих ремонтів. Покажіть далі фотографію. Це Харківська область, на ремонт доріг у Харківській області минулого року було виділено півтора мільярди гривень. Ось ми бачимо ці ремонти у Харківській області. Зокрема, у Миколаївській області минулого року було виділено 800 мільйонів гривень на ремонти. Подивіться, як відремонтували дороги в Миколаївській області. Там ціла сім'я може поселиться, на пікнік виїхати, ще і корів туди можна всунути в ту яму дорожну. Це, між іншим, стратегічні траси. Далі. Сумська область. Минулого року в Сумській області майже 800 мільйонів гривень. Подивіться, як відремонтували дороги в Сумській області. Маріуполя. Маріуполь, про який ми говоримо, що це Україна, знову залишається відрізаним від великої України. Тому що дороги до Маріуполя немає, добраться від Запоріжжя до Маріуполя - мінімум, п'ять годин, не менше, по тих колдобинах і колдойобинах, які ми бачимо на цій дорозі В 2017 році у Львівській області за звітами відремонтували 600 кілометрів автодоріг, виділили майже 4 мільярди гривень. Подивіться на львівські дороги, Львівщина сусідня із Європейським Союзом. Аналогічна ситуація в Франківській, Сумській, моїй рідній Чернігівській області. Скільки можна лапшу на вуха вішать? Скільки можна щороку закопувати мільярди в ямковий ремонт? Потім люди на гробки доїдати не можуть, і коли їдуть по тих ямах, клянуть усіх на світі. Тому перше. Ми вимагаємо заборонити ямковий ремонт. Друге. Ото оті ями… Бачите ті ями, да? Дорога до Черкас, до речі. В оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг, починаючи від керівника ремонтної дільниці і всіх, хто ремонтував ті дороги. і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Так, як Гітлер робив, з безбілетниками боровся: вивели, розстріляли пару чоловік, по сьогоднішній день всі платять за білети. Хочемо нормальні дороги, має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання. Доріг немає, маєтки, як гриби 30 секунд, будь ласка. Тому ми вимагаємо від влади припинити красти, припинити дурити людей і почати масштабний реальний ремонт доріг для того, щоб відновити транзитний потенціал України і, головне, зберегти життя українців. Тому що оті ями це життя людей, це здоров'я людей, це пошкодження автомобілів і, головне, втрачені нерви і втрачений час. Хватить дурить народ! Вітаю, колеги! "Народний фронт" послідовно відстоює пріоритет обороноздатності країни, розширення, поглиблення санкцій проти Росії як країни-агресора. Ми надалі будемо наполягати на забороні подвійного громадянства для держслужбовців і правоохоронців, на збільшенні видатків на оборону та зростання зарплат військовослужбовців, завершення інженерного облаштування державного кордону з Росією. "Народний фронт" послідовно наполягати на членстві України в Північноатлантичному альянсі. Півроку тому Арсеній Яценюк ініціював закріплення в законодавстві України чіткого плану вступу до НАТО і Євросоюзу. Знаємо, що Президент також підтримує цю ініціативу. Чекаємо законопроекти від голови держави, адже зовнішня політика - це сфера його відповідальності. Водночас "Народний фронт" готовий самостійно розробити і внести до парламенту відповідний законопроект. Ми також вважаємо, що п'ять пакетів допомоги, які НАТО запропонувало Україні, повинні бути суттєво розширені, це тренування, спільне навчання, допомога ветеранам, допомога тим, хто втратив здоров'я внаслідок російської військової агресії, боротьба з кібератаками проти Росії. Це оборонне озброєння, нові технології і це, врешті-решт, членство України як в НАТО, так і в Європейському Союзі. Україна нині бореться не лише за свою свободу, а і за спокій мешканців усієї Європи. Про це заявив лідер "Народного фронту" на ХІ безпековому форумі, який проводився в Києві минулого тижня. Наша політична сила так само послідовно та наполегливо відстоюватиме енергетичну незалежність України. Ми боротимемось проти будівництва та запуску газопроводу "Північний потік-2" і будемо переконувати європейські країни протистояти газпромівському впливу. Я дякую Верховній Раді за те, що минулого пленарного тижня ви підтримали ініціативу "Народного фронту" щодо звернення до цієї світової спільноти щодо заборони будівництва "Північного потоку-2". Парламент ухвалив в першому читанні законопроект про національну безпеку. Тепер в профільному комітеті треба ґрунтовно попрацювати над правками до законопроекту, провести консультації з нашими західними партнерами і союзниками і ухвалити з виваженими, дієвими формулюваннями цього закону. Наша фракція також наполягає на посиленні боротьби з порушеннями під час виборчого процесу. "Народний фронт" підтримує ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та рішення коаліційного уряду стосовно невідкладного розгляду та прийняття законопроекту щодо посилення відповідальності за порушення закону та фальсифікації при виборах. Бажання скупити голоси на виборах, як і бажання продати їх за 200 гривень, але лише голоси, а це майбутнє своїх дітей, це повинно бути викорінено раз і назавжди. На жаль, підкуп виборців – це звичне явище для виборів всіх рівнів. У 19-му році ми маємо чергові президентські вибори, потім будуть чергові парламентські вибори, але цей закон треба приймати вже. Тому що вже 29 квітня пройдуть чергові вибори до новостворених ОТГ, і ми маємо численні сигнали щодо фальсифікацій під час проведення виборчого процесу. Тому налаштуємося на роботу і підтримаємо ці ініціативи "Народного фронту". Дякую. Дякую вам. Зараз буде заключний виступ, і я прошу усіх запросити депутатів в зал. Через 3 хвилини ми перейдемо до питань порядку денного. А зараз від "Блоку Петра Порошенка" я до слова запрошую Артура Герасимова. Будь ласка, пане Артур. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Я щойно повернувся із засідання Бюро Парламентської асамблеї ОБСЄ, де парламентарі різних країн ще раз засвідчили повну підтримку України у її протидії агресії Кремля. На засіданні Бюро також детально проговорювалося питання "Північного потоку-2", і учасники дійшли до чіткого висновку, що його будівництво несе загрозу не тільки безпеці України, але і безпеці держав Європи, зокрема Балтійських країн. В період посилення гібридних загроз від ворога, зокрема через відновлення теми будівництва "Північного потоку-2", важливу роль у захисті інтересів України відіграв візит Президента України до Німеччини. Наші союзники вкотре підтвердили непохитну позицію, що Україна повинна зберегти статус країни транзитера газу, а також було засвідчено готовність продовжувати санкції проти агресора до відновлення цілісності і миру в нашій країні. Найближчим часом Президент України внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення дій окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ. Розірвання договору стане черговим доказом незворотного шляху України на захід та абсолютного виходу з-під впливу Кремля. Крім того, фракція Партії "Блок Петра Порошенка" підтримую позицію глави держави щодо необхідності виходу зі статутних органів СНД. Хочу нагадати, що країни СНД відмовились визнавати російську агресію на Донбасі та в Криму. Щодо питань внутрішніх. Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" переконана, що цього тижня парламент зобов'язаний вирішити перш за все кадрові питання, передусім ідеться про призначення нових членів ЦВК, кандидатури яких профільний комітет розгляне і затвердить вже завтра. Не менш важливо визначитись і з суддями Конституційного Суду. Це питання також актуальне, зважаючи, що незабаром відбудеться розгляд змін до Конституції стосовно зняття депутатської недоторканності. Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" також закликає парламент вже цього пленарного тижня зробити важливий крок для посилення захисту прав інтелектуальної власності. Для цього необхідно прийняти в цілому ініційований урядом законопроект 7466. Далі. Напередодні страшних роковин Чорнобильської катастрофи Верховна Рада має вкрай відповідально підійти до розгляду питань щодо посилення ядерної безпеки держави та додаткового законодавчого захисту працівників цієї галузі. Окремо звертаємо увагу на законопроекти 6089, 2021а та 6624. Наостанок нагадуємо, що один із головних обов'язків нинішнього скликання продовжити зниження тиску на бізнес силових органів системним переходом до міжнародної практики боротьби з фінансовими зловживаннями. Нагадаю, що наразі на розгляд очікує законопроект про створення Національного бюро фінансової безпеки. Закликаємо парламент якнайшвидше підтримати цей законопроект у сесійній залі. Дякую за увагу. Дякую вам. Отже, переходимо до питань порядку денного. Як я наголошував на початку, першим питанням стоїть проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". На прохання авторів і комітету я поставлю пропозицію розгляду за скороченою процедурою. І тому я зараз прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, прошу усіх заходити в зал. Поки депутати заходять в зал, я зачитаю повідомлення, яке надійшло в президію Верховної Ради України. Отже, відповідно до частини третьої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про входження народного депутата України Зварича Романа Михайловича до складу депутатської фракції і партії "Блок Петра Порошенка". Вітаємо. Колеги, я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Я ставлю… пане Юрій, проголосуйте. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект закону 6230 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу підтримати, попереду багато важливих питань, щоб ми ефективно пройшли порядок денний. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру. Прошу підтримати.

Отже, колеги, я ще раз поставлю. І нагадую вам, що сьогоднішній порядок денний - це блок питань ядерної політики і екологічний блок, в якому теж є два питання, які стосуються соціального захисту чорнобильців. Щоб дійти до них, щоб ефективно пройти порядок денний, я вважаю правильним є підтримати ініціативу комітету і авторів підтримки за скороченою процедурою. Я прошу, колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, звичайно, ми підемо по повній процедурі, але це займе майже годину часу. Отже, я прошу зайняти робочі місця і прошу проголосувати за розгляд проекту Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Прошу по фракціям показати. "Блок Петра Порошенка" – 51, "Народний фронт" – 43, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 6, Радикальна партія – 11, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 6. Колеги, я поставлю третій, і заключний, раз. Я прошу усіх голів комітетів, які чекали своїх законопроектів і наполягають на розгляді своїх законопроектів, попрацювати з колегами. Ви бачите порядок денний, в кожного він є на руках, і ви усвідомлюєте, що якщо ми будемо іти по повній процедурі, ми просто не дійдемо до ряду важливих законопроектів. Я прошу зайняти робочі місця. І я заключний раз зараз поставлю пропозицію на голосування. Будь ласка, займайте робочі місця.

і прошу проголосувати за розгляд проекту Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (щодо виплати грошової компенсації на безоплатне харчування дітей) (№ 6230) розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати і прошу усіх взяти участь в голосуванні. Прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. 133. Рішення не прийняте. І переходимо до розгляду за повною процедурою.

Я розумію, що в залі така обстановка, робоча. Але я просив би зараз зосередитись тому що всі, хто вступав з цієї трибуни, керівники фракцій, наголошували на важливості Чорнобильської теми, особливо враховуючи те, що квітень ми напередодні чергової річниці. І ті проблеми, той комплекс державних проблем, які пов'язані з Чорнобильською тематикою, на жаль, не просто не виконаний, а він з роками тільки заходить ще в більш тупикову ситуацію. Я сьогодні, від імені групи розробників, а це 17 депутатів, які рік назад підписали проект Закону 6230, представляю позицію. Взагалі це був варіант урядовий законопроекту, і покликаний він був в першу чергу на те, щоб врегулювати ситуацію критичну. Яка виникла у восьми областях України, в яких проводиться харчування дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, таких дітей на сьогодні в Україні 85 тисяч. Так от в минулому році була ситуація, коли в цілому ряді областей місяцями, бувало протягом більш ніж півроку, неможливо було організувати процедури дитячого харчування. Яка на сьогодні існує система? Ті кошти, які виділяє уряд на харчування дітей, ідуть в управління праці соціального захисту в областях, потім в райони. Там проводяться тендерні торги, на яких визначаються організації-переможці, які потім проводять, організовують харчування дітей. І ці організації або підприємства отримують кошти напряму, і на сьогодні в середньому по Україні ця сума складає 24-26 гривень на день. Ще раз підкреслюю6 при організації харчування приблизна сума коштів 24-26 гривень на день, в залежності від області. Безперечно, цього теж недостатньо, це навіть менше ніж 50 відсотків від фізіологічної норми, потрібної на харчування дітей. Але реалії фінансові такі і таким чином була організована система харчування і система оплати. Водночас діє Постанова Кабінету Міністрів № 155, у відповідності з якою існує сума, яка іде як компенсація для тих сімей і дітей, які не підпадають під харчування. Тобто в тих місцях, де харчування не проводилося, де були зірвані оці тендерні процедури, де відділи освіти разом з управліннями праці і соцзахисту не могли організувати харчування, виплачувалася оця компенсація. Так от, вона складає на сьогодні в середньому 370 гривень на місяць, а це означає 18 гривень на день. Тепер я вам даю для порівняння дві цифри. У випадку грошової компенсації на сьогодні 18 гривень на день, у випадку організації харчування і тієї оплати, яка діє, приблизно 24-25 гривень. Тому, коли в минулому році уряд запропонував змінити систему і перейти на пряму виплату батькам коштів, а вони вже нехай приймають рішення, чи харчувати дітей самостійно, чи спрямувати ці гроші на організацію харчування. Ідея була і спільна була напрацьована позиція депутатів, і уряду, що буде піднята сума цієї грошової компенсації, і вона мала б відповідати хоча б тому рівню оплати сьогодні за харчування, яка діє, тобто не 370-380 гривень, а приблизно хоча б 600 гривень. Фінансові можливості для цього урядом були підтверджені. Але, ще раз підкреслюю, станом на сьогодні залишається діюча постанова, за якою сплачується саме 370 гривень за місяць сім'ям тим, які не відвідують діти діти школу або не проходять через систему харчування. Тому я вважаю, що до того моменту, допоки уряд не підтвердить свою позицію, що він готовий підняти суму виплати цієї грошової компенсації, приймати цей законопроект в тому вигляді, в якому він є, надзвичайно ризиковано. Ми можемо, проголосувавши за нього, а уряд далі, якщо не виконає свою обіцянку і не збільшить суму цієї грошової компенсації, ми можемо тільки погіршити ситуацію з фінансовим забезпеченням харчуванням дітей. Тому, підсумовуючи те, про що я сказав, так, у нас проходили тривалі консультації в тому числі. Нещодавно моя колега Констанкевич разом із батьками представниками батьківських комітетів з Волині, а в Волинській області до цього часу є критичні ситуації з проведенням тендерних торгів, на місяці затягується організація харчування. Між іншим, так само, як в Сумській, Житомирській області і в ряді інших областей. Так от, на цій зустрічі з міністром було підтверджено з боку міністерства, що уряд готовий запропонувати механізм, яким чином все ж ці кошти спрямувати на рівень районів. Але так, щоб батьки їх все-таки спрямовували на організацію харчування своїх дітей, а не отримали і далі використали, як вони вважають за потрібне. Знаючи ситуацію в сільській місцевості, де надзвичайно велика кількість кризових сімей, ми можемо отримати ситуацію, що такі сім'ї отримують гроші, але далі вони їх не направлять на харчування дітей, і тоді ситуація, ще раз кажу, ще погіршиться. Тому ми маємо прийти з Урядом до спільної позиції, паралельно приймати і цей законопроект, і приймати Постанову Уряду про збільшення грошової компенсації, і приймати механізм, який забезпечить все ж харчування дітей, спрямування цих коштів саме на ці цілі. Тому сьогодні я звертаюсь, шановні колеги, до вас і пропоную, моя особиста пропозиція, хоча я входжу в групу співавторів, все ж направити цей законопроект на опрацювання саме авторам, щоб ми прийшли до спільної думки з урядом і тільки після цього голосували за даний законопроект. Я звертаюсь з такою пропозицією до всіх керівників політичних фракцій, груп і позафракційних депутатів. мені здається, тоді це буде збалансована, виважена спільна позиція і тоді ми можемо уникнути ризиків погіршення ситуації. А так чорнобильці на сьогоднішній день нам розкажуть, що ми навпаки не покращуємо, а ще ускладнюємо ситуацію з харчуванням дітей. І на завершення, я погоджуюсь з колегами: сьогодні мали виносити на розгляд у сесійну залу законопроекти 4442, які внесла… Олег Ляшко і підтримали інші депутати, мали бути внесені законопроекти Шахова, який Бонда вніс – 6292, законопроекти від "Опозиційного блоку", від інших політичних фракцій, там, де йде мова про широкі… відновлення широких прав соціальних груп, в даному випадку чорнобильців. Замість цього ми знайшли найменший як би варіант, але ще раз кажу, і цей до кінці не врегульовує ситуацію. Тому моя пропозиція, ще раз підкреслюю, все ж цей законопроект доопрацювати спільно з урядом і тільки тоді приймати по ньому рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 3 хвилини запитання до доповідача. Доповідач, поверніться в зал до трибуни. І прошу провести запис.

ласка, Соболєв. Передає слово для виступу. 10:48:54 РОМАНОВА А.А. При всій повазі до основного автора законопроекту, звісно, і у нас як у "Об'єднання "Самопоміч" як тільки ми його прочитали, відразу виникли ті самі сумніви, які ви тільки що озвучили. Тому що ми постійно стикаємося з такою ситуацією, як ми приймаємо добрі закони з благородною метою, але потім, коли Кабмін місяцями затягує процес нормотворчих актів і під ці законопроекти, ми просто стикаємося з тим, що люди реально не отримують тих благ, які пропонували депутати. У нас запитання, перше, зараз цей законопроект, він стосується лише дітей, які проживають в забруднених територіях, а також дітей, які постраждали внаслідок аварії. Але ця процедура тендерна, яка зривається, вона зривається по всій Україні і не лише зачіпає цю категорію дітей. Розумієте, можливо, Кабмін, можливо, депутати нарешті дадуть злагоджений механізм, щоб наші діти все ж таки харчувалися безкоштовно 30 секунд, будь ласка. з пропозицією переглянути процедуру тендерів, по-перше, поки не знаходимо спільну мову. По-друге, я з вами погоджуюсь, можливо, ставити питання по харчуванню всіх дітей, всіх категорій, не тільки чорнобильців. Оцей механізм, ми його запропонували Кабінету Міністрів, але поки що не можемо знайти спільної якби думки. В цьому напрямку треба рухатися, я з вами абсолютно погоджуюся. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій Євтушок. 10:50:50 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Ну я хочу запитати насправді, про те, чи усвідомлювали ви, коли підписували цей законопроект, що ініціатива уряду по монетизації такої пільги призведе до того, що такої пільги взагалі не стане, не буде існувати? Тому що бачимо тенденцію останніх років, особливо 2015 рік, коли всі ті, хто в тому числі в сесійній цій залі голосували за бюджетоутворююче законодавство, позбавили дітей харчування у четвертій зоні. І, насправді, хочу запитати, чи ви погоджуєтесь з такою ініціативою уряду. Хоча дивлюся, що за авторством там дуже ряд, великий ряд народних депутатів, а ви повідомляєте, що це ініціатива уряду. Дякую. Пане Сергій, нагадую. Рік назад, коли цей законопроект з'явився, була дуже критична ситуація у всіх областях України. постійно зривалися процедури цих тендерних торгів, діти не харчувалися, і це був пошук, як вийти з ситуації. І ми розглядали в тому числі пропозицію уряду змінити потік цих коштів, спрямовувати не через тендери, а напряму батькам. Але водночас у нас була домовленість, що буде запропонований механізм, щоб все ж тристоронні угоди – батьки, ті організації, які харчують і органи місцевого самоврядування і через цей механізм кошти обов'язково батьки, щоб все ж тільки на харчування направляли. Але цей механізм так і не був запропонований, тому залишилась отака спрощена процедура, яка є дуже ризикованою. Я з вами погоджуюся. Дякую.

трагічних подій в Чорнобилі, навколо пільг для чорнобильців. В мене дуже конкретне до вас запитання як до людини, яка переймається цими проблемами. Скажіть, будь ласка, кому і що в уряді, в парламенті, чи де, заважає винести на розгляд законопроект 4442, який повністю знімає всі питання навколо чорнобильців, навколо пільг чорнобильцям? Що заважає на передодні роковин цієї трагедії займатися не окозамилюванням і шулерством, а дійсно допомогти людям, які врятували країну від цієї трагедії? 10:53:58 АРЕШОНКОВ В.Ю. Дякую. Значить, насправді кожного тижня в Міністерстві соціальної політики… І я хочу зараз сказати слова на адресу заступника міністра Шамбіра, який там присутній, він проводить наради, в яких беруть участь і народні депутати, і представники громадських організацій. Вони голодують, із четверга продовжується голодування під будівлею міністерства. Знаходимо спільну як би мову. Поки що Міністерство фінансів відмовляється, тому що, каже, немає коштів, а це іде мова про суму приблизно 6 мільярдів для того, щоб винести законопроект 4442, де іде мова про збільшення пенсійного забезпечення ліквідаторів. Ми будем наполягати, щоб він був внесений до сесійної зали. Ці кошти, ми вважаєм, можна знайти, і про це саме ведем постійні перемовини з урядовцями. Але, ще раз кажу, тут ключова роль Міністерства фінансів, яке поки що відмовляється говорити саме на цю тему. А Міністерство соціальної політики нас в цьому плані… Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Дзюблик Павло Володимирович. Будь ласка, пане Павло. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці! Павло Дзюблик, 66 виборчий округ, Житомирщина. На жаль, змушений констатувати той факт, що про чорнобильців ми згадуємо тільки напередодні роковини страшної катастрофи. З кожним роком, починаючи з 1986 року, людей, які брали безпосередню участь у ліквідації цієї страшної трагедії, стає все менше і менше, аналогічно і забезпечення фінансами всіх тих, хто постраждав від цієї катастрофи і зараз проживає на заражених територіях, також стає все менше і менше. Якщо взяти позицію нашого комітету, ми кожного року направляємо величезну кількість своїх пропозицій щодо фінансового забезпечення тих чи інших верств населення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але знову ж таки в жодному році в повному об'ємі фінансування не було передбачено. А крім того, величезна кількість законопроектів, які знову ж таки зареєстровані різними депутатами, представниками різних фракцій, підтримані комітетом, але, на жаль, не виносяться в сесійну залу, тому що в уряді є заперечення і не можуть знайти фінансування для забезпечення цих всіх верств населення. Невирішеними питання залишаються і щодо відшкодування по пенсіям, і щодо відшкодування по житлу. І величезна кількість тих питань, які, дійсно, зараз турбують чорнобильців. А крім того, неодноразово ми зверталися з приводу того, щоб вирішити питання використання земель, які знаходяться в другій зоні. Знову ж таки питання це не вирішено. На жаль, можна таких прикладів наводити велику-велику кількість. Спільно з колегами з нашого комітету ми розробили і запропонували законопроект 4714, який, скажемо, не потребує таких величезних видатків із Державного бюджету, але передбачає собою захист хоча би тих дійсно ліквідаторів, які брали участь в подоланні цієї страшної катастрофи. І знову ж таки цей законопроект, скажемо, пилиться десь там і не виноситься в зал. Що стосується цього законопроекту, то Комітет запобігання і протидії корупції зазначає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з бюджету у своєму висновку зазначає, що законопроект не має прямого впливу на показники бюджетів, оскільки може бути реалізованим за рахунок і в межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік. Міністерство соціальної політики підтримує прийняття зазначеного законопроекту. Головне науково-експертне управління в узагальнюючому висновку підтримує прийняття цього законопроекту за основу за основу в першому читанні, оскільки він спрямований на більш ефективний захист прав дітей. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розглянувши на своєму засіданні проект закону, говорить про те, що цей законопроект мав би бути прийнятий за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Але зважаючи на те, що знову ж таки актуальність цього законопроекту втратилася, тому що дійсно величезна критична проблема була рік назад, ми підтримуємо Але б я пропонував все-таки прийняти цей законопроект в першому читанні і звернутися безпосередньо до уряду для того, щоб він розробив всі вищезазначені, перечисленні механізми. Тому буду просити вас, щоб все-таки ми підтримали цей законопроект у першому читанні і до другого читання вирішили всі моменти для того, щоб забезпечити цими коштами наших дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хотів би з вами порадитись. Даний законопроект 6230 подавався як вимога від фракцій парламенту і авторами оголошувався на Погоджувальній раді, але зараз автори просять його повернути на доопрацювання. Можливо, немає сенсу годину обговорювати, а поставити на голосування? Є потреба, так. Добре. Тоді йдемо в обговорення. Тоді прошу представників фракція провести запис на обговорення. Запитання? Є необхідність в запитаннях? Є необхідність, так? Будь ласка, 3 хвилини запитання. Будь ласка, Ленський Олексій. Передає Ігорю Мосійчуку.

стільки до доповідача, а скільки до урядовців, і взагалі до людей, які відповідальні за соціальну політику відносно тих, хто врятував націю і державу від того лиха. Не було б України, якби тоді не врятували чорнобильці від цієї техногенної катастрофи людство. А питання дуже просте. Тут, кажуть, люди голодують, ну, "ми там з ними проводимо діалог, ми там ще щось це буде тривати? Ми вимагаємо, щоб в четвер на голосування був винесений законопроект 4442 за авторством Радикальної партії Олега Ляшка, який повністю знімає всі ці соціальні питання, а те, що міністр фінансів десь там їздить по МВФ побирається, це абсолютно не цікавить ні український, ні чорнобильців.

І ще. Дуже важливе питання, яке просили підняти лубенські чорнобильці з моєї батьківщини, з Лубенщини, що на Полтавщині. Забрали пільги, забрали все, в ручному режимі намагаються щось робити. Людей, по суті, які врятували країну, врятували націю, людей кинули у подворотню. Питання у лубенських чорнобильців просте: чому чиновник повертається до них сідницями? Чому чиновники в міністерстві не звертають увагу на діяльність громадських організацій Чорнобильських? Чому чиновник так себе поводить? Чи вони хочуть, щоб по цих сідницях прийшли і дубцями відходили? Дякую. на жаль, на останнє питання я не буду відповідати, чому. Але від комітету можу сказати, що комітет завжди стоїть на захисті прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримую законопроект 4442. Крім того, знову ж таки хочу наголосити, що є зареєстрований законопроект членами комітету і розроблений членами комітету, це 4714. Так що знову ж таки… І хотів би звернутися ще до всіх присутніх. Що давайте не будемо затягувати обговорення, а давайте будемо переходити до інших важливих законопроектів. Тому що сьогодні в порядок денний включені також важливі законопроекти, що стосуються екології. Дякую. Дякуємо. Відповіді на… Питання-відповіді закінчені. Пане Дзюблик, я прошу вас пройти до вашого місця робочого. Шановні колеги, я прошу від фракцій записатися на обговорення законопроекту.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановний український народ, коли ми бачимо ініціативу уряду, а я нагадую, щойно автор законопроекту разом з колективом запропонували відкласти цей законопроект на доопрацювання, засвідчили, що це не їхня ініціатива, а власна ініціатива уряду. Так я от хочу сказати, як тільки ми бачимо таку ініціативу, яка призводить до монетизації, так і знай, що такої пільги взагалі існувати в Україні не буде. Коротенько погрузимося в історію, 2015 рік, коли ми тут, у сесійній залі, голосували всі бюджетоутворююче законодавство, закони, в яких чітко передбачили позбавити категорію таку, як четверта категорія, будь-яких пільг. Я нагадаю, що разом з позбавленням або виключенням цієї четвертої зони так званої, ми позбавили ряд пільг всіх громадян, які проживали відповідно до Закону про Чорнобильську катастрофу. Разом з тим, ми позбавили дітей харчування у школах, в цій четвертій зоні, не провівши жодного дослідження, чи хворіють ці діти більше на онкозахворювання, ніж в інших районах, чи ні. І це дуже сумно. Я вважаю, що кожен, хто голосував за це бюджетоутворююче законодавство, несе персональну відповідальність перед родинами всіх чорнобильців. А я нагадаю, ті народні депутати, які мають приймальні в районах, а в мене є приймальні приймальні в районах, чітко бачать динаміку, скільки людей звертаються по допомогу. В тому числі дітей, які дуже хворіють на онкологічні захворювання. Статистика дуже сумна. Я також хочу сказати, що при харчуванні дітей неодноразово звертався із запитом, як від себе особисто, так і від фракції "Батьківщина", до Антимонопольного комітету, який блокував проведення торгів, які передбачали харчування, або надання послуги з харчування цим дітям в закладах осовіти. І це теж дуже недобра і сумна ситуація. Нам потрібно передбачити механізм і можливість контролю за тими горе-підприємцями, які не маючи жодної виделки або ложки, виграють тендери, а потім шукають на місцях фірми-підрядники, які повноцінно можуть надати ці послуги. А раз шукають на субпідряд фірму, значить знай: крадуть від наших дітей. А це кощунство, ті копійки нещасні, які передбачаються для харчування.

Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до представників коаліції. Нащо дурити людей, особливо напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи? Ось газета "Голос України" за сьогоднішнє число, читаємо заголовок: "Парламент хоче відновити пільги чорнобильцям". Ось порядок денний на сьогоднішній день. Покажіть мені, де тут закони, які відновлюють пільги чорнобильцям? Один-єдиний, умовно можна назвати його з чорнобильської проблематики: Закон про виплати грошової компенсації за безоплатне харчування дітей (реєстраційний номер 6230). Ви не голосуєте за скорочену процедуру, пропонуєте розглядати по повній, і виходить доповідач і каже: закон втратив актуальність, поганий, давайте його знімемо з розгляду. Якщо знімаємо цей закон з розгляду, покажіть мені, де ще про чорнобильців тут закони? Немає, це називається обман. Совість взагалі є чи немає? Для чого дурити людей? Розказуєте, що хочете відновити права чорнобильців, і замість того, щоб виконати дуже просту річ: поставити сьогодні до розгляду законопроект 4442 за нашим авторством, який реально відновлює права чорнобильців, захищає їх, ви ставите один закон, і той знімаєте з розгляду, і говорите про це годину, годину, і в підсумку теревені ці години переливання з пустого в порожнє закінчаться тим, що чорнобильці як були без нічого так і залишаться. Всі знають, що я красномовний, але мені важко знайти слова, коли я бачу несправедливість і обман, і коли це робиться цинічно і нагло. Розказуєте, що захищаєте чорнобильців, а в реальності просто їх обманюєте. Згадуйте про людей, які сьогодні голодують у Міністерстві соціальної політики, мільйони людей голодують по Україні. Тому що коли 32 роки тому треба було йти і захищати, і Україну, і світ від ядерної чуми, люди йшли - не питали ні за пільги, нізащо. Сьогодні, коли немає елементарного: на таблетки, на лікування, не дай Бог, якась онкологія, - останнє треба з хати винести. І люди… держава прийняла закон, гарантувала державні гарантії, сьогодні не виконується. Чорнобильці-люди просять: елементарно виконайте закон. Ви позбавляєте їх цього права, розказуючи, що немає грошей. Щоб красти на ремонті доріг, на корупції, на офшорах, на ціні на газ космічній, там мільярди є, щоб дати елементарно чорнобильцям - грошей немає. Ми вимагаємо від парламенту поставити законопроект 4442, розглянути його і повернути реальні пільги чорнобильцям. І велика їм дяка й пошана за їхній подвиг, цим героїчним чоловікам і жінкам, які врятували Україну і світ від чорнобильської чуми. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Самопоміч", Роман Семенуха. Запрошую вас до слова. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча, шановні українські громадяни! 26 квітня спливає чергова 36… 32-га, вибачте, річниця страшної трагедії Чорнобиля. сьогодні мій виступ у Верховній Раді – це вимога мешканців селища Пісочин Харківської області, інвалідів, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії, так і інших тисячі українських громадян, яким у 2011 році уряд Азарова своєю Постановою 1210 заморозив перерахунок пенсій. З того часу сплинуло вже більше 6 років, змінилася влада, змінилося декілька урядів, міністрів соціальної політики, але ставлення до цих людей залишається таким самим. Я хочу навести всім декілька прикладів, які красномовно свідчать про сьогоднішнє ставлення держави до чорнобильців. Зокрема, станом… у Києві станом на 1 січня 18-го року додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії, під час лікування в стаціонарі спеціалізованого лікувального закладу виділяється всього 27 гривень на особу. Більше того, щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок трагедії, – 98 гривень. Почуйте: 98 гривень. З 2013 року держава взагалі не фінансує програму забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Частина постраждалих І категорії стоять на квартирних обліках ще з 1995 року. Таке ставлення до громадян я вважаю цинізмом. Зверніть увагу, що сьогодні Верховна Рада, імітуючи законопроекти, правляча коаліція вносить вже сама законопроект за наполяганням двох фракцій - і сама ж під час доповіді пропонує його не розглядати далі. Що ж це за цинізм? Я вважаю, що ми сьогодні маємо розглянути законопроект, який згадували мої колеги, який в повній мірі відновить пільги чорнобильцям. Що стосується даного законопроекти, безумовно, монетизація пільг – потрібний і важливий крок, який варто підтримати. Проте, важливий механізм, а отже і розмір компенсації та сам факт реалізації такої процедури. На жаль, автори так і не надали розрахунків, зазначивши лише, що розмір виплат встановлюється на підзаконному рівні Кабміном. Але ж очевидно, що може виникнути прогалина, якщо не сказати більше – трагедія, що поки буде Кабмін знову черговий раз затягувати місяцями розробку відповідних підзаконодавчих актів, відповідно безкоштовного харчування взагалі не буде надаватися. Тому цей законопроект може бути підтриманий лише в першому читання. Але найголовніше, Верховна Рада має проголосувати законопроект, який скасовує ту ганебну Постанову Кабміну Азарова для того, щоб перерахувати пенсії інвалідам Чорнобильської катастрофи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колего! І, будь ласка, пан Барна від "Блоку Петра Порошенка". Прошу вас, пане Степане. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, проблема у нас у країні із здоров'ям дітей особливо коли взяти до уваги той факт, що 35 відсотків дітей закінчують освітні заклади із хронічними хворобами органів травлення. І тому коли ми говоримо зараз про цю проблему, вона є дуже глобальна, і вирішувати її потрібно системно. Не вибірково, не точково, а системно по всій Україні. Тому що діти у нас є, всі наші, українські. І не треба ділити їх на чорнобильських дітей, дітей атовців чи дітей-інвалідів. Нас… для нас цікаві, для нас небайдужі всі діти України. І тому нам потрібно підійти так, щоби всі діти закінчували школу здоровими. Монетизація пільг потрібна. Очевидно, це той крок, який повинен знищити корупційні ризики у системі надання пільг на опалення, на освітлення, на проїзд. Але, шановні, монетизація харчування – це є повний абсурд. Ми повинні зробити все належне від нас, щоб всі діти мали можливість харчуватися в школі, щоби органи місцевого самоврядування, керівництво шкіл, органи виконавчої влади організували належне харчування всіх дітей, всіх класів у школах України. Інша справа, що батьки окремих категорій, які не є достатньо забезпеченими, повинні мати пільгу на харчування своїх дітей. Але ще раз хочу сказати, не потрібно в цей же час наголошувати саме на чорнобильських дітях, тому що в мене на окрузі теж є зони чорнобильського забруднення, радіоактивного забруднення, але не всім ждали цей цей статус, хоча радіація була більше, ніж в тих зонах, де вони отримали. Тому, очевидно, я звертаюся до уряду України, я звертаюся до Голови Верховної Ради і до депутатів кардинально і системно підійти до вирішення цього питання і внести на порядок денний законопроект 4682 – про організацію обов'язкового харчування всіх учнів у школах від 1 по 12 клас за участю органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, керівництва шкіл і за участю тих же самих батьків, де буде частково батьківська плата, але це будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, виходячи із своїх фінансових можливостей. Ми повинні не формально, а об'єктивно і правдиво повернутися до проблеми здоров'я нашої нації. Дякую. Слава Україні! Дякуємо, шановний колего. Будь ласка, пан Кулініч, народний депутат, запрошується до слова від групи "Відродження". Прошу. 11:17:53 КУЛІНІЧ О.І. Олег Кулініч, депутатська група "Відродження", 147-й виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги, вже зовсім скоро, 26 квітня, в нас в державі пройдуть заходи, присвячені 32-й річниці Чорнобильської трагедії – Чорнобильській катастрофі. І зрозуміло, що ми повинні робити все від нас залежне, як законотворці, щоб підтримати цих людей, які постраждали внаслідок цієї катастрофи. Законопроект 6230, в якому мова йде про пільги для… певні продукти харчування, які виводять радіонукліди, для дітей, безумовно, треба підтримувати, і наша група буде його підтримувати. Але давайте будемо реалістами, він не вирішує в повній мірі тих проблем, які зараз існують в нашій державі у цієї категорії людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Нещодавно в місті Харкові (це було в квітні, на початку квітня) з ініціативи нашої "Партії Відродження" проходили Всеукраїнські збори чорнобильських організацій, де були присутні майже всі з чорнобильських організацій з усіх областей України. І всі вони, як один, підтримали нашу законодавчу ініціативу, це законопроект 6292, який комплексний, який розроблений разом з ним, де мова йде про відновлення тих пільг і соціальних гарантій для чорнобильців. Це ті пільги, на які вони заслуговують і які у них повинні бути. ми повинні все зробити для того, щоб ці пільги були відновлені, і щоб люди ці пільги отримали. І я хотів би звернутися до керівництва Верховної Ради: на четвер поставити в порядок денний 6292 і, власне, всі ті законопроекти, які зареєстровані на цю проблематику, по цій проблематиці, і розглянути і нарешті дати чорнобильцям відповідь, чи ми підтримуємо їх на словах, чи конкретними законодавчими ініціативами. Я нещодавно на своєму окрузі - це місто Миргород, - зустрічався з чорнобильськими організаціями. Вони також підтримують 6292. І всі, як один, говорять про відновлення тих пільг, на які ці люди заслуговують. Тому давайте нашими конкретними законодавчими ініціативами, дійсно, підтримаємо цих людей, тому що це, дійсно, біда, це трагедія. ці люди повинні ці пільги і повинні ті гарантії, на які вони заслуговують, вони повинні їх отримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, шановний колего. І запрошую до слова Наталю Королевську, яка буде представляти опозицію щодо цього законопроекту, фракцію "Опозиційний блок". Будь ласка, пані Наталя. Доброго дня! Ну, вже традиційно у нас напередодні страшної трагедії, в парламенті починають імітувати турботу за чорнобильців. На жаль, ми зараз розглядаємо дуже точкове питання, яке насправді не вирішує глобальне питання: ні харчування дітей, ні захисту родин, ні захисту чорнобильців. В парламенті на розгляді цілий пакет законопроектів, спрямованих на дійсне виправлення тих помилок, які були зроблені владою за останні чотири законопроекти розроблені різними фракціями, різними депутатами. Але чогось сьогодні ми починаємо парламентський тиждень з розгляду законопроекту, автор якого сам каже, що його треба направити на доопрацювання. Шановні колеги, ну підніміть руку в залі, хто годує свою дитину на 18 гривень в день. Жодного немає. А чого тоді сьогодні уряд пропонує годувати на 18-24 гривні в день? Ну, це крайнє несправедливо. А чого ми не кажемо, що після великої реформи, яку зробив уряд, сьогодні зірвано харчування дітей в багатьох областях України? Чого ми опять повертаємось виправляти якісь точкові помилки цього уряду, а не бачимо тут звіту уряду, не бачимо відповідальності профільних міністрів за те, що вони знущаються зараз над чорнобильцями, позбавивши їх майже всіх пільг, компенсацій, льгот та гарантій, які були у цих дійсно мужніх людей? Шановні, за останні чотири роки людей позбавили ліків, медичного обслуговування, безкоштовного харчування дітей на забруднених територіях, програм з оздоровлення, забезпечення житлом та транспортом, виплати підвищених пенсій, на пільгових умовах виходу на пенсію, знижок на комунальні послуги і цілий ряд інших, передбачених законом, гарантій. Більше того, було скасовано четверту категорію чорнобильців, і чим грубо порушено Конституцію та права 1 мільйона 600 тисяч людей. Тому ми наполягаємо на тому, щоб, перше, були відновлені всі компенсації і гарантії, які були відібрані законом 1 січня 2015 року. І друге, щоб питання захисту чорнобильців сьогодні розглядалося комплексно, щоб розглянули всі законопроекти. Ми наполягаємо на розгляді законопроекту "Опозиційного блоку" та колег з інших фракцій. І щоб ми не імітували тут турботу за чорнобильців, а вирішили це питання. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Корчик, який представить позицію фракції "Народний фронт". 11:23:45 КОРЧИК В.А. Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо законопроект 6230. Ми чуємо дуже багато різних думок, як і "за", так і "проти", так і доопрацювання. І я хочу сказати, що на сьогодні ми розглядаємо цей законопроект. І ті всі намагання, і ті всі пропозиції ми могли би упорядкувати між першим і другим читанням. Як співавтор даного законопроекту, як людина, яка народилася на Рівненщині, яку так само зачепила Чорнобильська катастрофа, я пропоную підтримати даний законопроект, який спрямований на більш ефективний захист прав дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом їх монетизації. Тобто компенсувати вартість продуктів харчування для учнів загальноосвітніх шкіл, для студентів професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів, технікумів, училищ, які розташовані на території радіоактивного забруднення, а також дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто їм виплачувати грошову компенсацію вартості цих продуктів. І давайте не забувати, ми говоримо сьогодні про дітей. Ми говоримо це напередодні цієї сумної річниці. Тому давайте, будь ласка, проголосуємо і зробимо те, чого від нас очікують люди. Дякую за увагу. Шановні колеги, я хочу нагадати, що у нас відбулося по суті обговорення цього законопроекту від фракцій. І авторський колектив звертається до сесійної зали з проханням відправити на доопрацювання цей законопроект. Давайте ми зараз, може, поставимо на голосування і заощадимо 10 хвилин на виступи від депутатів? Немає заперечень зали? Шановні колеги, тоді прошу повертатись до сесійної зали, зараз ми будемо визначатися… Що? Є заперечення, я ж запитую тому. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатів. Шановний пане Євтушок, ви будете ще раз брати слово? Будь ласка, 6 хвилин, народний депутат Міщенко. Йому передає право на виступ народний депутат Євтушок. Сергій Міщенко, Київщина. Шановні громадяни України, ви бачите сьогодні черговий цирк у цій Верховній Раді. Я хочу зараз звернутися до депутатів і запитати тих, які були на округах: а до вас підходили чорнобильці і казали, що це останній тиждень перед тим, як буде відмічати цю трагедію наш український народ, ціі роковини захисту цими людьми нашої країни. До кожного підходили і казали: зробіть все можливе, щоб законопроекти, які існують у Верховній Раді, були поставлені на цьому тижні. Що ми бачимо? Ми бачимо єдиний законопроект на цьому тижні, який самі автори просять його відкликати. Це відбувається в нашій країні не перший раз. Коли, з одного боку, країна каже нашим громадянам: ідіть захищайте нашу країну. Чи то чорнобильці, яких забули раз і назавжди, що зараз забувають тих, які воюють на сході України, тому що, повертаючись назад, вони не можуть отримати ділянки земельні ні під ні під будівництво, ні інші пільги, вони постійно оббивають пороги чиновників. Тому на прикладі тих, хто захищає чи працює в цій країні, тих же самих пенсіонерів, які працювали по 40, 50 років, яких забула ця пенсійна реформа, тоді треба було працювати на країну, зараз про них забули. Так забувають і про чорнобильців. Ми будемо 26 числа бачити величезні заходи по всій країні. В палаці "Україна" буде грандіозний концерт, по всім клубам, райцентрам і містам будуть грандіозні концерти, буде хода буде до меморіалів та пам'ятників загиблих. А ви порахували, скільки це коштів буде для нашої країни, для бюджетів? Напевне, оті кошти, які сьогодні говорять про поновлення пільг для чорнобильців, якраз краще пішли на законопроекти ці, а не для того, щоб в палаці "Україна" хтось виступив і заспівав їм. Ви їх запитайте, чорнобильців: вони хочуть концерт чи пільги назад. Вони вам всі скажуть: "Ми хочемо повернути справедливість, тому що ми своїм життям, своїм здоров'ям вас захищали, а ви в останній тиждень парламенту поставили один законопроект, який нічого не вирішує, і саме кажете, це коаліція каже, давайте ми його відкличемо". Розкажуть, що немає грошей. Тобто на заходи є гроші, на крадіжки є гроші, на хотєлки свої є гроші, а для чорнобильців немає грошей. Тому, ви знаєте, в мене зараз звернення є до чорнобильців. Сьогодні вже день пройшов, сьогодні нічого не буде, є один день – це четвер, який можуть поставити ці законопроекти. Тому я закликаю всіх чорнобильців небайдужих, якщо ви зараз просто пропустите цю Верховну Раду і не дасте відповідь, хто ж все-таки в домі хазяїн, народ чи депутати, які тут стоять і не хочуть нічого робити, то ви вийдете під стіни парламенту, під Кабінет Міністрів і розкажете, де гроші, чи потрібні вам концерти 26 числа. От тоді вони, може, і поставлять ці. А до тих фракцій, які мають свої законопроекти, у мене є заклик. Олег Валерійович, от ваш законопроект є, є "Відродження" законопроект, є інших депутатів законопроект. Заблокуйте в четвер чи в середу цей парламент, я долучуся до цього. Люди вийдуть під парламент, під Кабінет Міністрів, ви заблокуєте трибуну, оттоді буде дія, тоді ми не просто тут говоримо, а скажемо про те, і проголосуємо за ваш законопроект. Тільки силою можна змусити цю владу щось робити. Шановні колеги, запрошую до слова народного депутата Розенблата. І в той же час закликаю депутатів в четвер працювати, а не блокувати. Тому що всі категорії українців і всі громадяни очікують від нас роботи, а не блокування. Будь ласка, пане, шановний пане Розенблат. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановний український народ. Доброго дня, шановні чорнобильці. Да, дійсно, 26 квітня багато із нас будуть присутні на заходах, які будуть по всій Україні. Ми будемо чествувать чорнобильців, стояти поруч з тими людьми, які 32 роки тому назад спасали нашу країну. Ми будемо дивитися в очі тим людям, які втратили своїх годувальників, втратили своїх близьких, тому що лучові хвороби, онкохвороби, вони забрали вже цих людей. Я дитиною пам'ятаю ті часи 26 квітня 86-го року минулого століття. Я пам'ятаю як машини, КРАЗи, автобуси, їхали то в одну то в другу сторону. Звідти перевозили людей з Чорнобильської зони, а туди їхали пожежники, військові, вони їхали спасати нашу країну. Вони їхали робити те, що сьогодні роблять ті ж самі люди, тільки через 30 років, які сьогодні знаходяться в окопах. І знаєте, що саме тяжке? Це тяжко буде дивитися їм в очі і розповідати, чому ми знову не змогли вшанувати їх непросто словами, а відновити ті непросто пільги, а монетизацію пільг. Відновити ті всі можливості, які вони втратили за рахунок своїх хвороб. Я хочу нагадати, що сьогодні, коли наші військові знаходяться на передовій, коли вони захищають нашу країну, вони теж не думають про ті пільги, які їх очікують попереду. І дуже тяжко відчувати те, що колись, через 10-20 років знайдеться той уряд, Прем'єр-міністр, який відмінить для наших атовців, чи наших військових, монетизацію цих пільг, чи ті, вибачте мені, грошові нагороди, які вони сьогодні заробляють своєю кров'ю і потом. Я хочу ще раз запросити всіх, ті закони 4442, які, дійсно, внесені. Є багато до них додаткових законопроектів, вони всі на сьогоднішній день налаштовані хоча б на монетизацію пільг і відновлення пенсійного забезпечення чорнобильців. Я дуже всіх закликаю сьогодні, давайте не будемо робити інсинуацій, якихось там подій для чорнобильців, а зробимо, дійсно, голосування. І звертаюсь до керівництва парламенту. Давайте в четвер, накануні, напередодні все-таки 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи все-таки віддячимо тим людям, які, не жаліючи себе, спасали Україну. Дякую. Дякую. Шановні колеги, останній виступ в блоці обговорення від депутатів. Народний депутат Кривенко. Останній виступ, будь ласка, я ж оголошую його. І я прошу заходити в залу, буде голосування за 3 хвилини. 11:34:00 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні наші глядачі, колеги! Я пам'ятаю цей лютий 2015 року, ми тільки 2 місяці, як депутати. І як більша половина з тих, хто зараз полум'яно виступає і критикує рішення про відміну пільг, коли обклали пенсії податком. Коли всі стояли от так от, навшпиньки, перед МВФ, і тільки присягали йому в вірності. Нам треба з МВФ всім працювати - це наш кредитор. Окрема думка, що, можливо, треба було оголошувати дефолт в 2014 році, але зараз не про це. Коли я з лютого місяця витупав проти вимог про підвищення тарифів для населення, показували всі розрахунки, показували всі алгоритми, як достатньо підняти на 45 І це повністю збалансовувало з нашим власним споживанням, з нашим видобутком повністю питання газу для населення. Так само і це питання, в тому пакеті, того якогось такого запопадливого виконання зовнішніх вимог, повної внутрішньої безсуб'єктності, проголосували і це питання. Тому, безумовно, зараз, я думаю, ми проголосуємо цей законопроект. Я погоджуюсь з колегою Міщенком, який говорив, що, зрозуміло, що останній тиждень, і як тепер тим, хто готові були підтримати, дивитись чорнобильцям в очі, що ми не проголосували інші законопроекти. Але треба думати і бути суб'єктними і в своїй хаті собі господарями, і не виконувати просто так вимоги зовнішні. Так, треба співпрацювати, так, треба домовлятися, так, треба грати по правилах, але треба своє захищати. Коли ми ліс-кругляк, в першу чергу Радикальна партія багато для цього зробила, коли ми пробили цей законопроект, як нас ламали через коліно, щоб це все потім скасувати. Вистояли нормально, робочі місця створюються, далі з нами співпрацюють, далі іде розвиток. Так і по всім-всім решті питань. Тому прохання голосувати і рухатися далі. Дякую. Дуже дякую. Шановні колеги, це був останній виступ. І я прошу колег повертатися до сесійної зали, тому що зараз відбудеться голосування. Хочу нагадати, що ми обговорили законопроект за повною процедурою, але автори законопроекту звернулися до сесійної зали з проханням, щоб

Прошу зайняти робочі місця. Колеги, я хочу нагадати, що рекомендація по цьому законопроекту - прийняти його за основу лише в першому читанні. І ми зможемо всі, які є застереження до нього, доопрацювати до другого читання. І тому я прошу всіх зайти в зал, підтримати дану законодавчу ініціативу, і це буде важливий знак напередодні річниці Чорнобильської трагедії. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. поверніться на робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо виплати грошової компенсації на безоплатне харчування дітей) (№ 6230) за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За основу. За основу, лишень за основу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Давайте підтримаємо за основу.

Переходимо до питання ядерної політики та ядерної безпеки. Це блок питань, п'ять питань, ми їх розпочнемо розглядати зараз. Перший з них - це проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (5550). І хочу наголосити, цей законопроект входить в перелік законів, необхідних для європейської інтеграції. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Підтримайте, колеги, скорочену процедуру. Прошу проголосувати. За-178 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Державної інспекції ядерного регулювання Плачкова Григорія Івановича. Будь ласка.

Шановний головуючий, шановні народні депутати! Ваші увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (реєстраційний номер 5550). Цим проектом забезпечується імплементація у законодавство України деяких положень Директиви 2013/59/Євроатом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від від іонізуючого випромінювання. Законодавство в Україні у сфері використання ядерної енергії і в цілому відповідає положенням цієї директиви, але деякі із положень директиви потребують імплементації в закони України. Тому проектом Закону 5550 передбачено внесення змін до ряду Законів, а саме: "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про видобування і переробку уранових руд", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії". Прийняття проекту Закону сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу, міжнародним вимогам та стандартам МАГАТЕ, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановленню єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я населення та осіб, які перебувають під професійним медичним опроміненням, підвищенню ефективності забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту при застосуванні ядерної енергії в різних сферах економіки та життєдіяльності Щодо пропозицій Комітету з питань європейської інтеграції та Головного науково-експертного управління, вважаємо їх слушними і пропонуємо їх врахувати під час підготовки законопроекту до другого читання. Враховуючи вище викладене, прошу підтримати проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України у сфері використання ядерної енергії (№5550), поданий Кабінетом Міністрів України та прийняти його у першому читанні за основу з… Просимо підтримати за основу з подальшим доопрацюванням з наданням… за наданими пропозиціями. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Домбровського Олександра Георгійовича. Будь ласка, пане Олександре. Шановна президія, шановні колеги народні депутати! Сьогодні, на мій погляд, надзвичайний день в стінах українського парламенту, тому що напередодні Чорнобильської трагедії ми розглядаємо блок дуже важливих законопроектів, які пов'язані з посиленням безпеки роботи атомної енергетики України. Я хотів би для всіх нагадати, що велика трагедія, яка сталася багато років тому, до сьогоднішнього дня із-за того, що достатній рівень безпеки був відсутній на Чорнобильській атомній станції, відлуння має безпосередній вплив і відношення сьогодні до енергетики і до економічної діяльності в Україні. Я хотів би підтримати законопроект і попросити вас проголосувати, тому що цей законопроект, 5550, він не тільки входить до дорожньої карти наших зобов'язань з точки зору європейської інтеграції, але він і гармонізує ті норми і ті стандарти, які повинні бути в питаннях законодавчого забезпечення роботи ядерної енергетики України. Я хотів би також нагадати про те, що сьогодні атомна енергетика України генерує більше 50 відсотків електричної енергії, яку споживає економіка України, і питання безпеки, і питання соціального захисту людей, які там працюють і які постраждали від Чорнобильської аварії, це є ключовим викликом, на який повинен відповісти український парламент. Тому прошу підтримати цей законопроект в першому читанні за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за,

Напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи з особливою тривогою ми сприймаємо події, які відбуваються зараз в світі, наш світ на порозі хаосу. Спровоковані російською агресією події в України, в Сирії, 6 військових конфліктів за участю російської зброї на європейському континенті засвідчують одне договори не працюють, кордони зневажаються, право розтоптане. І сьогодні країна, яка дбає про свою безпеку, про своє майбутнє, кожна мріє завести ядерну кнопку і ядерну зброю. Іран, Пакистан, Індія, Ізраїль, Корея, навіть Саудівська Аравія вже заявила про те, що будуть виготовляти ядерну зброю. Чому вони розглядають ядерну зброю, як єдину можливість для свого захисту? Тому що не виконується Будапештський меморандум. Тому що увесь світ бачить, що Україна, вперше в світі добровільно віддавши в 1994 році ядерну зброю під гарантії великих держав, сьогодні Україна стала жертвою агресії, а гарантії, які були дані, не виконуються. Підписанти Будапештського меморандуму сором'язливо замовчують навіть факт його наявності, не визнають його юридично зобов'язуючим документом. Через невиконання Будапештського меморандуму зброя ядерна розповзається по всьому світу, ставлячи під загрозу майбутнє людства і майбутнє нашої планети. Ми звертаємося до тих, хто підписав Будапештський меморандум, з вимогою виконувати його. Гарантії, які дали Україні, виконайте – і це найкраща прививка від розповсюдження ядерної зброї, гарантія миру і майбутнього для нашої планети і наших дітей. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Сергій Соболєв. 11:46:52 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, цей законопроект не може бути ухвалений без погодження з МАГАТЕ. Ті експерименти, які проводили на Чорнобильській атомній станції, ті експерименти, які проводилися на інших атомних об'єктах мирного призначення, провели до шалених катастроф в світі. Саме це є причиною того, чому МАГАТЕ регулює чіткі норми створення контролюючих органів, які повинні відповідати їх вимогам. Але цей законопроект містить ще одну дуже важливу норму, яку треба погодити з Міністерством охорони здоров'я, оскільки цей законопроект підводить під обмеження ті рентгенівські апарати, які використовуються у нас майже на 80 відсотків в наших лікарнях. Да, дійсно, світ пішов набагато далі. МРТ, інші дуже високоякісні медичні установки дають можливість це проводити без будь-якого опромінювання. Але уявіть собі, якщо почне діяти ця заборона і ми в сільських або районних лікарнях зупинимо рентгенівські знімки для мільйонів наших громадян, враховуючи страшну загрозу, а саме те, що наша країна потрапила в п'ятірку найбільш загрозливих захворювань при туберкульозі. Саме тому наша пропозиція, фракції: повернути авторам законодавчої ініціативи і врегулювати два питання. Перше питання - це нормативи МАГАТЕ, які повинні чітко відповідати при створенні нових органів. І друге: не допустити, що рентгенівські апарати зникнуть із районних, і навіть обласних, лікарень і наші громадяни не зможуть отримати ту належну допомогу, яку вони зараз отримують. Дякую.

Ви ж подивіться, до чого буде приводити реалізація цього законопроекту. Вони пропонували вже в лютому місяці заборонити використання всіх рентгенівських апаратів, які не відповідають вимогам. Скажіть, будь ласка, а де в цьому законопроекті є Міністерство охорони здоров'я? Сьогодні Міністерство охорони здоров'я повинно бути тут співдоповідачем, вони повинні були надати нам характеристику, що у нас відбувається в рентгенологічних кабінетах, скільки у нас по Україні є апаратів, скільки у них термін пригідності вже себе вичерпав, які з них відповідають вимогам, а які - ні. Це ж, розумієте, якщо хтось ставить собі за ціль цим законом запустити державну програму масової заміни рентгенівських апаратів, а це є дуже дороговартісне обладнання, то називайте речі, будь ласка, своїми іменами. У нас на сьогоднішній день є рентгенологи, у нас люди, які працюють в рентгенкабінетах. Дане питання стосується зниження іонізуючих джерел стосовно стажерів і студентів. А скажіть, будь ласка, а рентген-лаборанти, рентген-лікарі не працюють там? А вони не отримують випромінювання? Тому тут свого роду ми бачимо підміну понять. І наступне. Якщо ми на сьогоднішній день хочемо провести такі кардинальні зміни в рентгенологічній службі, давайте не підміняти поняття. Чому ми відразу тут прикриваємося Чорнобильською трагедією? Ця тема і ця проблема завжди була болючою для охорони здоров'я. Але якщо цей законопроект вступить в дію в один момент, у нас же знаєте, які виконавці є, бах, позакривали всі рентген-кабінети. Ні флюорографи, ні рентген-кабінети працювати не будуть. Тому в такому вигляді даний законопроект може принести тільки шкоду пацієнтам, які потребують цього обстеження. За нього голосувати в такому виді не можна. Дякую. І заключний виступ від "Блоку Петра Порошенка". Через 3 хвилини відбудеться прийняття рішення, я прошу усіх запросити в зал і заходити в зал. А зараз до слова запрошується Спориш Іван Дмитрович. Будь ласка.

але в цьому законопроекті мова не йде про закриття ні в сільській медицині, ні в міських жодних рентгенівських кабінетів. Мова йде про внормування термінів законодавчих. І я ще раз хочу звернути увагу, що Кабінет Міністрів України пропонує в першому читанні прийняти за основу. І так як в нашій практиці між першим і другим читанням ми завжди допрацьовуємо в деталях всі законопроекти перед голосуванням в другому читанні, це є абсолютно правильний і коректний підхід для того, щоб ми не декларували просто питання безпеки атомної енергетики, а рухалися вперед. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх народних депутатів зайти в зал, приготуватися до прийняття рішення. Прошу голів фракцій запросити народних депутатів в зал. Хочу наголосити, і підтвердити слова голови комітету, що всі правки ми зможемо прийняти і врегулювати між першим і другим читанням. І зараз пропонується комітетом, щоб ми дали можливість його доопрацювати, щоб ми прийняли за основу в першому читанні. І я прошу всіх підтримати цей закон. І я прошу взяти участь в голосуванні. Хлопці, будь ласка, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (№ 5550) за основу. Лишень за основу, щоб ми могли його доопрацювати. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Ярослав, проголосуйте. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо за основу. Прошу підтримати.

Не встигли. Я поставлю на повернення, колеги. Але прошу запросити депутатів у зал. Прошу показати по фракціям. Отже, більшість фракцій підтримують. Прошу тільки зайти всіх у зал, приготуватись до голосування. І прошу взяти в голосуванні уважно участь. Будь ласка, секретаріат Верховної Ради запросить депутатів у зал. Зараз я поставлю на повернення і просто важлива мобілізація у залі. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (№ 5550). Нагадую, це євроінтеграційний законопроект, який є в дорожній карті виконання Угоди про асоціацію. Він приймається лишень в першому читанні і тому я прошу всіх підтримати і згуртовано відповідально проголосувати. Отже, 5550 – повернення. Прошу проголосувати. Уважно, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 218. 8 голосів. Будь ласка, запросіть в зал народних депутатів. Я ще раз поставлю на повернення. Будь ласка, Оля… Прошу зайти в зал і приготуватись до голосування і я ще раз поставлю на повернення, якщо не буде голосів, я, звичайно, поставлю на доопрацювання. Я прошу зараз максимально голів фракцій, прошу запросити депутатів в зал, прошу максимально змобілізуватись. І я ставлю ще раз пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (5550). Я прошу усіх уважно голосувати, нам не вистачило всього 8 голосів. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, кожен голос, дуже уважно прошу проголосувати за повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Колеги, уважно! 215. Ставлю наступну пропозицію: в комітет. Ви проголосуєте - в комітет? Ставлю наступну пропозицію, щоб проект закону 5550 направили в комітет на повторне перше читання. Прошу голосувати, прошу підтримати проект Закону 5550 про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії направити в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

241 – за. Рішення прийняте. Проект закону 5550 в комітет на повторне перше читання. Колеги, я прошу в комітеті чимшвидше підготувати. І дуже прикро, що ми не змогли сьогодні прийняти його за основу і дати можливість його доопрацювати. Ми не встигаємо розпочати наступний проект закону. У нас залишається 2 хвилини. І тому я зараз згідно Регламенту оголошую перерву на 30 хвилин. Після перерви ми продовжимо розгляд блоку питань ядерної політики та ядерної безпеки. Наступний - проект Закону 7471. І тому я прошу в 12:30 прибути в зал, і також

7471 – це урядовий законопроект. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії. І я пропоную, щоби ми розглядали його за скороченою процедурою. Шановні колеги, ми не будемо порушувати Регламент, без обговорення розглядати, але за скороченою процедурою можемо спробувати. Повертайтесь, будь ласка, до сесійної зали. Я прошу підтримати голосування розгляду цього законопроекту за скороченою процедурою. Прошу проголосувати за скорочену процедуру, будь ласка, колеги. Немає потенціалу. Важливе питання. Ми заходимо в повну процедуру. Я порошу доповідача. Я запрошую до доповіді Голову Державної інспекції ядерного регулювання Григорія Плачкова. Будь ласка, пане Плачков, запрошуємо вас до доповіді. Шановна головуюча, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстраційний номер 7471). Законопроектом пропонується внести зміни до двох законів України. Перше - до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Проектом пропонується визначити перелік норм закону, які будуть поширюватись на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії. Це норми щодо державної політики, принципів нагляду, щодо внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду, щодо відповідальності посадових осіб по органу нагляду, щодо прав суб'єктів господарювання. Таким чином, процедурні питання здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії будуть регулюватися спеціальним ядерним законодавством, а саме: законами "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії". Друге. Другим пропонується внести зміни до Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", якими передбачити, що дії цього закону не поширюються на порядок видачі переоформлення та анулювання ліцензій на впровадження господарської діяльності у сфері використання ядерної енергії і проведення контролю за додержанням ліцензійних умов у цій сфері. Як порядок ліцензування, так і порядок державного нагляду у сфері використання ядерної енергії, мають значні особливості, що обумовлюються предметом ліцензування та нагляду, а саме: ядерна та радіаційна безпека. Законb України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" враховують міжнародні зобов'язання України, взяті шляхом участі у Конвенції про ядерну безпеку, об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку проводження з радіоактивними відходами та враховують норми МАГАТЕ, членом якої є Україна, крім того, відповідають практиці державного регулювання, що здійснюються практично в усіх країнах, де використовується ядерна енергія. Таким чином, законопроект розроблений з метою поновлення незалежності органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії при прийняті ним рішень, а також відповідно до звернення послів країн G7 в Україну, в якому ставилося питання про порушення незалежності органу ядерного регулювання, тобто "Держатомрегулювання". Слід зазначити, що орган ядерного регулювання створений відповідно до зазначених мною міжнародних конвенцій та норм МАГАТЕ. Відповідно до цих міжнародних документів Україна зобов'язана не лише створити орган ядерного регулювання, а й наділити його правом незалежно приймати рішення в межах наданих повноважень. Прийняття проекту закону сприятиме забезпеченню безпеки використання ядерної енергії в Україну та підтриманню іміджу України як держави, яка здатна дотримуватися міжнародних зобов'язань. Враховуючи вищезазначене, прошу підтримати проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстраційний номер 7471), поданий Кабінетом Міністрів України, та прийняти його в першому читанні за основу з подальшим доопрацюванням за наданими пропозиціями. Також хотів би зауважити, що відповідно до доповіді Генерального директора МАГАТЕ щодо аварії АЕС Фукусіма встановлено, що однією з підстав, що привела до аварії, була відсутність безперешкодного доступу інспекторів регулюючого органу до енергокомпаній для проведення інспекцій. Натомість проведення інспекції було дозволено лише в певний проміжок часу. Дякую за увагу. Прошу підтримати в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Залишайтеся, будь ласка, на трибуні. А ми розглядаємо законопроект по повній процедурі. Колеги, я прошу записатися на запитання до доповідача.

Будь ласка, пані Кужель. Олександра Кужель, ваше запитання. 12:42:16 КУЖЕЛЬ О.В. Дуже дякую. Шановний доповідачу, ви знаєте прекрасно, що я зустрічалася із європейськими представниками МАГАТЕ, яким я відповідала, чому категорично проти, не підтримує команда ваш цей законопроект. І коли я дала наші аргументи, вони були здивовані тим, що доповідала українська сторона брехливу інформацію щодо правил ліцензування в Україні. Ще раз вам наголошую, в усіх країнах світу по порядку ліцензування, по отзиву і строкам діє один законопроект. Ви як орган ліцензування повинні підготувати ліцензійні умови, які затвердити в Кабміні, а в цьому законопроекті, ви хочете самі їх писати і самі затверджувати, в чому породжуєте корупцію. Перепрошую, яка ваша ідеологія? Наша ідеологія. Ми чітко працюємо у відповідності до чинного законодавства України, норм та правил. Ми готові доопрацювати цей, даний законопроект між першим та другим читанням та врахувати всі зауваження.

Особливістю цього законопроекту про ліцензування видів господарської діяльності є те, що він встановлює уніфікований порядок ліцензування, нагляду і контролю у сфері ліцензування, він встановлює рамкові законодавчі умови без втручання у конкретну сферу господарської діяльності. Тому потребує достатнього обґрунтування необхідність виключення із сфери застосування цього Закону діяльність у сфері використання ядерної енергії. У разі прийняття законопроекту чи є ризик зловживання з боку "Держатомрегулювання", підпорядкованих йому органів? Дякую. голова "Держатомрегулювання" ще раз хочу вас завірити, що "Держатомрегулювання" діє у відповідності до чинного законодавства, норм та правил, які діють в Україні, а також найліпших практик, які ми застосовуємо як і сторона конвенції МАГАТЕ, об'єднаної і так званої "великої" конвенції МАГАТЕ. Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Я прошу вас, шановний доповідач, пройти на ваше робоче місце. для слова до співдоповіді народного депутата України, першого заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександра Домбровського. Прошу. Шановні колеги, шановні народні депутати! Я дозволяю собі досить часто на засіданнях Погоджувальної ради критикувати Верховну Раду за те, що ми приділяємо дуже мало уваги питанням ядерної безпеки і розвитку атомної енергетики України. Я сьогодні мушу констатувати, дивлячись на цей зал, що моя критика є абсолютно справедливою, тому що одне з ключових питань безпеки країни, одне з ключових питань, яке стосується розвитку держави, її енергетичної безпеки і незалежності, судя по залу, на жаль, може не набрати необхідної кількості голосів по дуже важливому ключовому питанню, Я хочу наголосити на тому, що країни Великої сімки, я хочу сказати, що керівництво МАГАТЕ жорстко вимагають привести у відповідність українське законодавство з вимогами європейського енергетичного законодавства, яке стосується регулювання атомної енергетики. Я хотів би звернутися до своїх колег стосовно Закону про ліцензування і дерегуляцію, це фантастично правильний закон, фантастично правильний і було зроблено надзвичайно багато в цьому плані. Але я хочу привести декілька прикладів. Наприклад, що державний нагляд за діяльністю суб'єктів віднесеної до високого ступеню ризику не може здійснюватися не частіше, ніж один раз на два роки, не може, відповідно діючого законодавства, бути виконана вимога щодо перевірки одночасно усіх 15 атомних блоків, що вимагає такої інспекції інструкції МАГАТЕ і європейських директив. І багато конкретних кроків і рішень, які стосуються безпеки атомної енергетики України, не можуть бути реалізовані в контексті діючого законодавства. Тому нам потрібно внести зміни і відновити дії і норми тих законів, які діяли. Це, ще раз я підкреслю, це не бажання уряду, це не бажання Комітету палива і енергетики, це вимоги МАГАТЕ і наших європейських партнерів. Ми проводили достатню кількість дискусій, зустрічей, і я вважаю, що в першому читанні Верховна Рада України зобов'язана проголосувати цей законопроект для того, щоби продовжити дискусії, можливо, на більш такому високому рівні для того, щоб узгодити всі позиції з діючим прогресивним законодавством і із законодавством, яке не дасть можливість повторитися Чорнобильській атомній атомній катастрофі. Дякую за увагу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишайтеся, будь ласка, шановний доповідач, на трибуні. Колеги, ми по повній процедурі обговорюємо цей законопроект. Я прошу записатися на запитання. Народний депутат Євтушок, ваше запитання. Пане голово комітету, от в мене теж до вас наступне запитання. У разі прийняття даного законопроекту, чи обговорювали ви в комітеті ризики зловживання з боку Держатомагентства і підлеглими їм органами? Оскільки на даний момент Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" передбачає, що згідно з ним підлягає ліцензуванню діяльність у сфері використання ядерної енергії. Таке ліцензування відбувається з урахуванням Закону "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергетики". Так само на даний момент діяльність у сфері електроенергетики ліцензується відповідно до Закону України "Про ліцензування ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням Закону "Про електроенергетику". Обговорювали ви в комітеті ризики, які можуть бути в "Держатомрегулювання", чи ні? Дякую. Ми обговорювали ризики і на засіданні комітету, і коли ми проводили робочі круглі столи. Я не бачу жодних проблем, пов'язаних з будь-якими ризиками, про які ви говорите. Але я приведу приклад, що… Дивіться, за діючими нормами закону ми не можемо, ніхто не має права прийти і перевіряти підприємство. В тому числі сьогодні у вихідні дні жодна інституція, інспекція не може прийти перевіряти ядерні блоки на атомних наших станціях. Сьогодні ми не можемо одночасно зайти для перевірки на 15, на 3, на 4 атомних блоки. Це не є дискусія, що хтось хоче зробити гірше, це є дискусія в тому, що краще нам питання, пов'язані з безпекою, для профілактики, для унеможливлення таких ситуацій, які у нас були багато років тому, тому що ви самі бачите, які процеси відбуваються в країні. Тому питання безпеки атомних блоків повинно бути "питання номер один". Я не бачу ризиків тих питаннях, про які ви сьогодні говорите. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання від народного депутата Олександри Кужель. Шановний пан Домбровський, при моїй великій повазі до вас, хочу сказати, що ви недостовірну дали інформацію. Закон про перевірки не розповсюджується якраз на контроль за… Там є перелік як за податкову, так і на атомну енергетику. Це перше. По-друге, розуміння дозвільних процедур виписана в Законі про дозвільну, тільки процедура, а ніяким чином нема суті, бо всі інші питання виписуються в ліцензійних умовах, які виписує тільки Держатомагенство, вони виписують. Але застереження є одне в нашому законі, що ці ліцензійні умови затверджуються Кабінетом Міністрів, щоб взяти розуміння колективної відповідальності. А ви в законі виписуєте ліцензійні умови самі собі, самі їх затверджуєте і самі контролюєте. Це пряма корупція і жодного нема питання захисту… Володимирівна! Олександра Володимирівна! Ви знаєте, наскільки з великою повагою я до вас відношуся, так само як і ви до мене. Але я, з іншої сторони, хочу сказати, що це не ми виписуємо собі якісь повноваження, але хтось ті ліцензійні умови, про які ви говорите, хтось мусить жорстко контролювати, наскільки вони виконуються, чи не виконуються, і мати можливість для контролю цих ліцензійних умов. є дискусії, які ми з вами проводили і в вашому комітеті, і в нашому комітеті, і це правда. Але між першим і другим читанням у нас є можливість знайти ті компромісні позиції, які дадуть нам можливість мати безпечну атомну енергетику в країні і не допустити будь-яких зловживань, тому що потім, не дай Бог, буде пізно і потім ми не зможемо показувати пальцем один на одного. Дякую за відповіді. Шановні колеги, я прошу записатися вас на обговорення цього законопроекту від фракцій.

Дякую. Вибачте, будь ласка. Від фракції "Блок Петра Порошенка" виступає пані Ольга Бєлькова, вона буде з місця. Прошу увімкнути мікрофон. 12:53:44 дійсно, ми обговорюємо цей законопроект у зв'язку з тим, що раніше було прийнято законодавство, яке змінює підходи і робить наші підходи більш ліберальними щодо і ліцензування, і до перевірок, і до решти питань, пов'язаних з контролем та регулюванням різних підприємств. Разом з тим треба зазначити, що ядерне паливо вимагає від нас доволі стриманого та обережного ставлення. І ми проводили консультації як і між парламентами різними, і з нашими колегами з Європи, і дійшли згоди про те, що на сьогодні було було би краще повернути деякі норми, які надають можливість контролюючим органам реалізувати свої владні повноваження у той спосіб, як це є сьогодні в Європі. Тому сьогодні ми би хотіли зосередитися на тому, що фактично всі підприємства, які підпадають під дію цього законопроекту, вони є у володінні держави, вони також контролюються державним органом. Немає нічого дивного саме у цій ситуації. Я думаю, що ризик і корупція є такими, на сьогодні ми більше думаємо про них, не маючи ніяких підстав, тому наша фракція буде підтримати цей законопроект. І я дуже прошу колеги відкинути всілякі політичні мотиви. Тут йдеться про безпеку нашу, європейську безпеку, і наші європейські колеги очікують від нас зваженого підходу. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна пані Оля. Тепер ми запрошуємо до слова народного депутата Олександру Кужель. Вона представить позицію фракції "Батьківщина". Дякую. Шановні колеги, я дуже всіх прошу уваги. Ви розумієте, що коли ми з вами в залі прийняли фундаментальні європейські законопроекти, не ліберальні, це не ліберальні законопроекти, це проекти рамкові, які в Європі і у всіх демократичних країнах виділяють три основні стадії: що підлягає дозволу, ліцензуванню, перевірки, що не підлягає, як подавати заявку і як зупиняти. Більше нічого ці законопроекти не передбачають. Що торкається атомної енергетики. Ви всі говорите про безпеку, а самі не говорите, що ви жодним чином не покращуєте безпеку, а впроваджуєте у цю безпеку заробітки, корупцію. Чому це так? Тому що на сьогодні даний орган згідно Закону про ліцензування, де цей вид діяльності обов'язково ліцензується, має від Кабміну доручення готувати ліцензійні умови. І вони в цих ліцензійних умовах, як в кожній країні світу, виписують всі запобіжники, яким повинні відповідати ті, які отримують цю ліцензію. Далі, щоб дійсно була безпека, а не було або шпіонажу, або корупції, ці ліцензійні умови затверджуються Кабінетом Міністрів, це є колегіальний орган, який несе політичну відповідальність вашої коаліції. Але хочу сказати: перевіряє, пан Домбровський, теж ліцензійні умови цей же самий орган. Якщо ви убираєте ланку Кабінету Міністрів, якщо ви виводите з-під Закону про ліцензування, це не суть ліцензійних умов, це породжується корупція в процедурі подання заяв, затримання і інших. Щодо перевірок. Коротко, наголос. Вони не підпадають під Закон про проведення періодичності перевірок. Щодо дозволів. У цій процедурі немає дозвільних документів. І тому вывод. В радянські часи і в Японії, в країнах, в яких був дуже серйозний тотальний контроль, сталися трагедії на атомних електростанціях. Це породжує питання, не питання, хто затверджує ліцензійні умови, а хто як виконує свої професіональні навики і відповідає перед державою. І тому, будь ласка, подивіться, хто у вас працює в цьому органі, хто перевіряє і як ведуться сьогодні справи, і як бізнесові справи пана Ахметова сьогодні гроблять атомну енергетику в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко буде виступати з місця. Прошу ввімкнути йому мікрофон. Шановна головуюча! Шановні колеги! Без сумніву, питання безпеки використання ядерної енергії є актуальне і важливе. І саме це має бути прерогативою і пріоритетом держави. Саме держава повинна відповідати за безпеку використання ядерної енергії. І саме це є складовою національних інтересів. На жаль, ті законопроекти, які ми сьогодні розглядаємо, вони жодним чином не посилюють вплив держави і можливості держави за безпекою використання ядерної енергії. Натомість, на наш погляд, вони посилюють, створюють можливості і передумови для зовнішнього впливу і зовнішнього контролю за українською ядерною енергетикою. Саме тому "Опозиційний блок" утримується від голосування за даний законопроект. Крім того, хотів звернути увагу Верховної Ради України, що сьогодні пафосно оголошувалося, що будуть розглядатися законопроекти, направлені на направлені на захист людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Замість цього ми не маємо практично жодного закону, направленого на захист і підтримку людей і ліквідаторів, а є знову ж таки, як завжди, законопроекти, які захищають або лобіюють Тому "Опозиційний блок" наполягає, аби обов'язково в четвер, бо це останній тиждень у переддень річниці Чорнобильської катастрофи, аби в четвер були внесені законопроекти, спрямовані на захист і підтримку людей, ліквідаторів, тих людей, які у 1986 році стали на захист країни і світу, їх залилися одиниці, 2-3 тисячі, не більше, громадян. Це пожежники, військові, водники, правоохоронці. Крім того, останні зустрічі, які я проводив в Житомирській області, в Коростенському районі, Овруцькому, Народинському, Ємільчинському, показують, а також круглий стіл, який тільки що закінчився тут, тут, у Верховній Раді, показують, що зруйнована державна система соціального захисту чорнобильців, як ліквідаторів, так і постраждалих. Більшість програм, соціальних програм, спрямованих на соціальний захист постраждалих і ліквідаторів, не працюють. Тому ми вимагаємо в четвер поставити закони про захист ліквідаторів і постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Дякую. Дякуємо. І від Радикальної партії - Олег Ляшко. Розвиток вітчизняної енергетики, чи то ядерна, чи теплова, чи вітрова, чи сонячна, чи інші альтернативні джерела енергетики, це ключове для національної безпеки країни. І тому команда Радикальної партії вимагає від влади радикально міняти економічну політику. Замість того, щоб торгувати сировиною і імітувати енергонезалежність, якої насправді немає. Тому що для нас байдуже, звідки купують газ: чи з Росії чи з Словаччини, фактично той самий російський газ, важливо більше видобувати власного газу, більше стройте нових виробничих потужностей для того, щоб бути енергонезалежними. Саме за ініціативи команди Радикальної партії минулого року парламент прийняв закон і суттєво знизив ставки оподаткування для видобутку газу із нових скважин. Ми вимагаємо від уряду зниження оподаткування інших галузей енергетики для того, щоб активізувати економічний розвиток, щоб більше українців працювало, заробляли, щоб ми менше купували газу. 3 мільярди доларів минулого року заплатили за російське, за американське, за в'єтнамське, за ЮАРське вугілля. Українські шахтарі без роботи, без зарплати і вимушені перекривати дороги для того, щоб їм заплатили величезні багатомісячні заборгованості по зарплаті. Ми в парламенті тут говоримо про розвиток власної енергетики. Минулого року і позаминулого з Росії купували електроенергію через фірми-прокладки, різниця, за яку платить кожен українець,осідала в офшорних рахунках тих, хто запроваджував ці корупційні схеми. Чому дуже важлива енергетична незалежність України? Тому що це зниження тарифів. Це менше люди будуть платити за комуналку і більше матимуть можливість потратити на своїх дітей, на харчі, на інші потреби. Тому що сьогодні, коли нам розказують про звіт уряду, про звіт влади, кожен українець у своїй кишені може помацати цей звіт. Реальний звіт – ціни в магазинах. Інфляція, дорогі ліки, дорога комуналка, малі зарплати і малі пенсії – оце реальний звіт влади. Ми пропонуємо іншу політику: підвищення зарплат, підвищення пенсій, стабільні ціни, подолання інфляції, нові робочі місця для наших людей українців. І, користуючись нагодою, хочу привітати. Сьогодні на нашій вулиці велике свято – День пожежної охорони. Десятки тисяч мужніх вогнеборців, героїв, щодня рятують життя і здоров'я українців. Команда Радикальної партії робить все, щоб вони мали достойну зарплату, засоби захисту, і щоб вони живими повертались додому. Вітаємо наших мужніх вогнеборців із професійним святом. Дякуємо. Дозвольте від імені Верховної Ради України приєднатися до найтепліших слів подяки, безумовно, всім українським пожежникам, які виконують важливу, іноді дуже небезпечну, завжди небезпечну роботу. Колеги, ми закінчили обговорення законопроекту і виступи від фракцій. Від фракцій. А зараз я прошу записатися від народних депутатів України. І я хочу звернутися до колег, що за 9 хвилин буде голосування, уже пора повертатись до сесійної зали. Обід закінчився. Кулуари теж мають закінчитися. Будь ласка, за 6 хвилин відбудеться голосування, у нас двоє тільки бажаючих виступити від народних депутатів. Будь ласка, народний депутат Мосійчук. Прошу вас до слова. У двох кнопка тільки спрацювала. У нас в залі всі небайдужі і відповідальні, хто ходить на роботу. Будь ласка, пане Ігорю, вас до слова запрошуємо. 13:05:56 МОСІЙЧУК І.В. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наступного тижня на моїй рідній Лубенщині, на Зажур-горі учасники-ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС знову підуть саджати берізки. Чому вони саджають берізки? Вони саджають берізки в пам'ять про тих, хто помер, помер кожного року від наслідків тієї техногенної катастрофи, яка відбулася в Чорнобилі. Підуть чиновники класти квіти до пам'ятників. До речі, на моїй рідній Лубенщині проживає найбільше ліквідаторів на Чорнобильській АЕС, тому що так трапилося, що 25-а танкова, тоді ще Чапаєвська дивізія, була розгорнута, кадрова, і відповідно майже все населення Лубенського району чоловічої статі побувало і прийняло участь у ліквідації цієї найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. І що ми маємо, більше ніж через 30 років після цієї трагедії? Ми маємо те, що чорнобильцям чиновник плюнув в душу, що "Азіров" забрав пільги у чорнобильців, а нинішні урядовці не хочуть їх повертати, займаються словоблуддям, називають чорнобильськими законопроекти, які абсолютно не мають жодного відношення до соціальної підтримки чорнобильців і тих, хто постраждав від цієї трагедії. Що ви хочете? Ви хочете, щоб знову сюди прийшли, як за часів Азірова, зносити паркани і виломлювати двері? Якщо ви цього хочете ви можете це отримати. Але наша фракція, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, пропонує набагато кращий, набагато ефективніший Ми пропонуємо прийняти наш законопроект 4442, який повертає всім учасникам і ліквідаторам на Чорнобильський АЕС пільги і дозволить кожному з вас дивитись цим людям в очі, дивитися в очі і не ховати їх до підлоги, тому що ми всі в неоціненному боргу перед тим, хто врятував націю, а в майбутньому й нашу державу від цього страшного лиха. Дякую. Останні виступ у цьому обговоренні. Народний депутат Сергій Каплін, прошу вас. З місця буде виступати. І прошу повертатися до сесійної зали. 13:09:11 КАПЛІН С.М. Хотів би відразу зауважити, пані головуюча, що це не кнопка спрацювала, а це совість тільки двох народних депутатів з Полтавщини спрацювала, коли йде така важлива й відповідальна дискусія на тему ядерної безпеки, а значить, безпеки простих людей. Підкреслюю, безпеки десятки мільйонів простих людей. Сьогодні ми б мали розглядати не законопроекти, які мають абсолютно опосередковане відношення до людей. Так, актуальних енергетичних законопроектів, які, дійсно, є передумовами… прийняття яких є передумовами до нашого енергетичного суверенітету, захисту інтересів національної економіки. Мали б сьогодні розглядати закони про долю тих людей, які врятували не тільки Україну, а й у весь світ від чорнобильської чуми, тих людей, які закрили своїм щитом, своїм життям від небезпеки Європу і всі без винятку країни. Вони залишені напризволяще. Вони сьогодні бажають від влади уваги, бажають більшої пенсії і соціальних пільг. Ми у комітеті напрацювали низку законопроектів, які чітко окреслюють коло тих, кому треба дати, і чорнобильці там на першому місці, бо вони справжні рятівники Європи і всього світу, і де треба взяти. Цей законопроект, який урегульовує питання частки фонду оплати праці в собівартості продукції, в усьому світі це від 22 відсотків до 86-и, як це у Норвегії і Швеції. У нашій країні - 8 відсотків, і наші роботяги, мільйони українських роботяг ледве животіють на свою зарплату. А відтак немає ЄСВ, відтак немає пенсії, відтак немає грошей для чорнобильців, афганців, ветеранів-військовослужбовців, пенсіонерів-військовослужбовців. Ми напрацювали законопроект про другий рівень пенсійної системи, аби сьогоднішня молодь не опинилася один на один з викликами банкрутства солідарної системи, ми напрацювали законопроекти, які стосуються стягнення оподаткування великих зарплат. Тільки вдумайтеся: можновладці, які отримують мільйонні зарплати, по місяцю сплачують ЄСВ тільки з 40 тисяч гривень. Керівник "Нафтогазу", "Укрзалізниці", міністр соціальної політики, його заступники, керівники Пенсійного фонду, отримуючи кількасоттисячні зарплати, сплачують до Пенсійного фонду копійки! А з простого роботяги, з простої доярки стягують ледве не більшу, "левову" частину її заробітної платні. Ми повинні зруйнувати це коло несправедливості, і тут має зосередити свою увагу весь парламент, усі фракції, має бути одностайна підтримка подібних соціальних ініціатив. я закликаю народних депутатів прийнятий цей законопроект і все-таки провести окремо слухання по проблемам чорнобильців і проголосувати ці ініціативи, дати їм пенсію і соціальний захист. Дякую вам. Отже, обговорення завершене. Зараз заключне слово буде Домбровського Олександра Георгійовича. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал, через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. І я прошу і Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів у зал. Будь ласка, Олександр Георгійович Домбровський, 2 хвилини. 13:12:45 ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановні колеги, відверто кажучи, мені надзвичайно шкода, що напередодні Чорнобильської трагедії цей чорний трагічний урок нас нічому не вчить. Не вчить тому, що треба понад будь-які політичні інсинуації дивитися на проблему ядерної енергетичної безпеки, виходячи з тих важких наслідків, які сьогодні має Україна після Чорнобиля. Мені дуже шкода, що українських політиків і український парламент не об'єднує Чорнобильська катастрофа в плані того, що потрібно зробити, щоб це ніколи не повторилося і що на питання ядерної безпеки потрібно дути на холодне для того, щоб ніхто ніколи не страждав. Чи є нюанси з точки зору ліцензування, перевірок, дискусій? Звичайно, є, жодний закон, який дискутується і обговорюється в цьому залі, він не є ідеальним. І сьогодні ніхто не пропонує цей закон приймати в цілому. Ми пропонуємо цей закон прийняти за основу для того, щоб продовжити дискусію між першим і другим читанням. Але я в черговий раз хочу наголосити, МАГАТЕ, наші партнери європейські, вони вже не просять, вони 4 рази нас просили, вони вимагають внести зміни до українського законодавства, вимагають для того, щоб українська ядерна енергетика була безпечною і для того, щоб вона правильно контролювалася – без корупції, але щоб вона була безпечною і надійною. Тому я дуже прошу, не дивлячись на невелику, на жаль, кількість народних депутатів, все-таки сконцентруватися і підтримати в першому читанні цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця, повернутися з лож на робочі місця, приготуватися до прийняття рішення, будь ласка. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№7471) за пропозицією комітету, за основу. Колеги, давайте підтримаємо. Всі пропозиції ми зможемо внести між першим і другим читанням. Отже, 7471 – за основу, прошу голосувати і прошу підтримувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Я бачу, що не спрацювала. Будь ласка, поверніться в зал По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 79, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 18, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 6, "Партія "Відродження" – 2. Отже, я поставлю на повернення. Прошу приготуватися до голосування, і я прошу підтримати пропозицію, щоб проект Закону 7471… ми повернулися до розгляду його. Пропозиції комітету – за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати повернення.

За-196 Тепер я ставлю наступну пропозицію – в комітет на доопрацювання. Ви підтримаєте її, так? Отже, наступна пропозиція, яка ставиться на голосування – прошу всіх зайти в зал і підтримати цю пропозицію щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (7471) направили в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. На доопрацювання. Прошу підтримати. Прошу голосувати, щоб ми не втратили законопроект. Уважно голосуєм. Голосуємо, колеги.

Прошу запросити депутатів в зал. Колеги, попросили одну хвилину, щоб депутати змогли підійти. Я даю ще одну хвилину Домбровському. І прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу усіх зайти в зал,

мені, відверто кажучи, соромно за те, що відбувається зараз в стінах українського парламенту. Надзвичайно соромно і перед громадянами України, і перед Україною, і перед нашими партнерами, тому що всі давно очікували, що у нас буде дуже фахова, професійна дискусія відносно енергетичної безпеки і енергетичної незалежності України. Я хочу сказати, що я не бачу сьогодні можливості і необхідної кількості голосів для того, щоб ми голосували всі інші законопроекти, щоб ми їх просто не завалили. Тому я прошу від імені комітету постановити їх на рейтингове голосування. Якщо не буде голосів в залі, я прошу їх зняти і перенести на інший пленарний день. Дякую. Дякую. Прошу зайняти робочі місця. І, пане Домбровський, треба змобілізувати максимально фракцію для того, щоб голоси були, бо парламент сьогодні має робочий день, усі народні депутати мають бути на робочих місцях, і для того необхідно підняти дисципліну по фракціях. я зараз ставлю ще раз на голосування пропозицію, яка є компромісною, - це повернути в комітет на доопрацювання. І я прошу усіх підтримати дану пропозицію. І під час голосування, коли ми голосуємо і кожен голос має вагу, я прошу усіх повернутись на робочі місця. І прошу усіх зараз приготуватись до голосування. Отже, голови фракцій, я звертаюсь до вас особливо, я прошу повернутися на робочі місця. Зараз я поставлю ще раз пропозицію на доопрацювання. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№ 7471) направити в комітет на доопрацювання. І прошу усіх дуже уважно взяти участь в голосуванні і прошу підтримати і проголосувати. Отже, прошу голосувати і прошу усіх взяти участь в голосуванні. Голосуємо. Прошу підтримати 7471 доопрацювання. Прошу проголосувати. Голосуємо. Я ще раз поставлю. Якщо ця пропозиція не набере голосів, доведеться законопроект відхилити. Але ще буде пропозиція повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. Я зараз прошу і членів комітету, і голів фракцій запросити депутатів в зал. І не виходити з залу під час розгляду законопроекту. Не виходити з залу, а навпаки, заходити в зал. Отже, я ставлю на голосування наступну пропозицію, яка передбачена Регламентом. Це повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. я прошу усіх підтримати дану пропозицію. Колеги, це є компромісна пропозиція, щоб ми повністю на завалили законопроект, щоб він не був відхилений, і я прошу її підтримати. Отже, прошу усіх приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№ 7471) направили суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. І я прошу усіх зараз взяти участь в голосуванні. Пані Оля, поможіть головам фракцій змобілізувати депутатів. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Давайте ще раз в комітет? Добре. Ще раз в комітет на доопрацювання. Будь ласка, підійшло кілька депутатів. Прошу приготуватися, прошу зайняти місця. Пані Оля! Пані Оля, карточка поруч, так, ви будете голосувати, так? Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (7471) направити в комітет на доопрацювання на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги. Не виходьте із залу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Ми рахуємо кожен голос. Ганна! Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

я буду, як попросив голова комітету, з поваги до комітету, до їхньої роботи, я поставлю наступні питання спочатку на рейтингове голосування. Це моє право як Голови Верховної Ради України. Прошу всіх залишатись на місцях. Колеги, прошу всіх залишатись на місцях. Зараз я ставлю на рейтингове голосування, щоб визначити ступінь підтримки, наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (№ 6089). Прибув міністр екології і просить підтримати даний проект закону. І я проводжу рейтингове голосування на предмет підтримки проекту Закону 6089. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Рейтингове голосування. 6089.

Добре. Тоді ми заходимо в розгляд проекту Закону 6089. І я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За скорочену процедуру. Прошу підтримати.

За-158 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді міністра екології та природніх ресурсів Семерака Остапа Михайловичу. Будь ласка, пане Остапе. 13:25:36 СЕМЕРАК О.М. Дякую, Андрію Володимировичу. Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами. Суть законопроекту, який пропонується урядом зводиться до зміни класифікації радіоактивних відходів з старої радянської системи на стандарт, який пропонований МАГАТЕ. Даний законопроект імплементує і відповідає підходам, визначеним у директиві Ради Європейського Союзу, та передбачає введення нової класифікації радіоактивних відходів. При цьому дотримуються і виконуються всі вимоги безпеки, зазначені у міжнародних основних стандартах безпеки: GSR Part-3. Така класифікація, як я вже згадував, відповідає міжнародним стандартам і вводиться, підтримується організацією МАГАТЕ. При розробці цього законопроекту ми отримали позитивні відгуки від державного регулятора незалежного, також

що цей законопроект дає можливість ввести нову класифікацію відносно поводження з радіоактивними відходами. І це в свою чергу дасть можливість нам оптимізувати процес і бюджетні витрати, які сьогодні є в державі. цей законопроект відповідає тим нормам, які сьогодні мають безпосереднє відношення до стандартів МАГАТЕ і країн Європейського Союзу. Комітет палива і енергетики на своєму засіданні розглянув цей законопроект. Рекомендує Верховній Раді в першому читанні прийняти його за основу і між першим і другим читанням доопрацювати, і після того винести уже на повторне на друге читання. Дякую.

все натиснули? І на цей раз конструктивний депутат - це не Каплін, а Рибак від БПП. Будь ласка, пане Рибак, вам слово. 13:28:38 РИБАК І.П. Шановні колеги, ми підтримуємо, наша фракція підтримує ініціативу законопроекту 6089 для створення сучасних умов поводження з радіоактивними відходами. Запропоновані зміни необхідні для розширення категорій радіоактивних відходів із 2-х до 4-х, що дасть можливість поширення механізму для їхнього ефективного і безпечного зберігання. Варто зазначити, що сьогодні фактично весь обіг радіоактивних відходів утворився внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для посилення захисту від радіаційних загроз необхідно знайти механізм надійного їх зберігання. Завдяки залученню міжнародних експертів наші науковці створили законодавчий механізм розподілу радіоактивних відходів на чотири категорії. дозволить знизити вартість, відповідно захоронення в десять разів, з 750 мільярдів гривень до 75 мільярдів, що є суттєвим критерієм реалізації даного проекту. Однак без створення реальних механізмів здешевлення, які дає цей законопроект, захоронення і зберігання відходів і початку процесу затягується на довгі роки. Крім того, варто нагадати, що Україна генерує більше половини енергії саме на атомних електростанціях. І сьогодні ми маємо проблему з 3 мільйонами тонн. Я не помилився, саме з 3 мільйонами тонн радіоактивних відходів. Зважаючи на гостру необхідність прийняття відповідних управлінських рішень, закликаю всіх підтримати даний законопроект і проголосувати в першому читані за основу. Дякую.

Фракція "Батьківщина", Олексій Рябчин, Донеччина. Колеги, у нас у фракції були дискусії стосовно цього законопроекту і ми вирішили його не підтримувати. Чому? По-перше, ми не можемо розібратися. Навіть в "Пояснювальній записці" написано: "У 10 разів буде дешевше захоронити всі радіоактивні відходи в Україні". А жодного розрахунку не наведено: дешевше, дорожче. Ми що, уряду повинні на слово вірити, без жодних інших розрахунків? Написано, що якісь фірми будуть заходити іноземні, щось тут будуть робити. У нас було два було два критерії, дві класифікації. А ви намагаєтесь ввести чотири цих кваліфікації. Однак, ми не побачили параметри глибини на яких будуть розташовуватися сховища для надійної ізоляції цих відходів. Можливо, це, дійсно, дуже важливий такий державницький законопроект. Однак з самих документів, які доставлені в парламент, ми цього не бачимо. Тому доопрацьовуйте, будь ласка, більш якісно. І коли виступаючі кажуть, що цей законопроект запропонований для того, щоб оптимізувати бюджетні витрати. Я перепрошую, я це чую "менше витрачати гроші на речі пов'язані з радіоактивними відходами". Ні! Вимагайте більше грошей з бюджету для того, щоб це була безпека, а не для того, щоб ми скласифікували і їх там десь на меншу глибину заховали, і від цього буде економія. Тут повинен бути захист населення і повинна бути більш ефективна робота і Міністерства екології, і Міністерства фінансів для того, щоб людей захищати. А не просто так: давайте, ми на чотири критерії, чуть-чуть їх менше присиплемо землею, і буде всім добре від цього. Працюйте. На доопрацювання цей законопроект для того, щоби він був більш якісно підготовлений до зали Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від Радикальної партії Ігор Мосійчук, від фракції Радикальної партії. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція завжди підтримувала і підтримує всі законопроекти, які пов'язані з ядерною безпекою. Але в контексті цього законопроекту є дуже конкретне запитання що міністра міністра екології, який його презентував. Так, як мова йде про захоронення ядерних відходів на території України і залучення до цього іноземних компаній, то нашу фракцію, і, я переконаний, кожного українця цікавить питання, чи не завозитимуть сюди іноземні компанії і не перетворять Україну в ядерний могильник Європи і світу. Це надзвичайно важливо і дуже цікавить український народ в контексті цього. Це перше питання. Друге питання. Ми багато говоримо про захоронення ядерних відходів, про ядерну безпеку, але в той же час але в той же час є питання інші, є питання ті, що якщо Україна відмовляється від певних речей в ядерній енергетиці, ще в чомусь, то чи будемо ми мати можливість через певний час розвивати цю галузь? західні партнери, а тим більше східний ворог робить все для того, щоб знищити українську енергетику, зробити її залежною для того, щоб впливати на неї, для того, щоб знищують, в тому числі і "Південмаш" для того, щоб уникнути будь-якої можливості і щоб Україна при необхідності могла відновити ядерну зброю, і захистити себе, як фізично так і в енергетичному секторі. я прошу повертатися всіх до сесійної зали, за три хвилини буде голосування, і в нас сьогодні достатньо деструктивний день щодо нашої з вами підтримки важливих законопроектів, щодо сфери ядерної енергетики. Я прошу повертатися до сесійної зали. Не сваріться, колеги. І, будь ласка, слово надається пану Підлісецькому. Лев Підлісецький, фракція "Самопоміч". Ми сьогодні дуже багато згадуємо про енергетичну безпеку, про безпеку ядерну і про підвищення, і важливості ядерної генерації, а також її збереження як ключової галузі в електросистемі України. Власне, законопроект, який ми першим розглядали в ланцюжку цих ядерних законопроектів, так би мовити, він стосувався видобутку і переробки ядерного палива і уранових руд, які є в Україні в достатку. Але, на жаль, він не був підтриманий. Зараз ми розглядаємо законопроект, який стосується захоронення ядерного палива. поєднання цих законопроектів давало би можливість створити повний цикл поводження з ядерним паливом: від моменту видобутку урану, який є у нас в достатку, до моменту переробки і до кінцевого захоронення. Власне, ми всі знаємо, що нами зроблено багато кроків для того, щоб щоб збудувати центральне сховище відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській зоні, і воно вже будується спільно з американськими партнерами. Даний законопроект буде сприяти довершенням цього проекту. І, таким чином, Україна може відмовитись від послуг Росії щодо тимчасового збереження залишків ядерного палива, а й таким чином зберігати у нас в спеціально збудованому місці в зоні відповідно ми зможемо з цього також скористатись. Тому нам треба однозначно підтримати законопроект в першому читанні, принаймні цей законопроект. хто не голосує, насправді більше працює на руку Росії, яка користає від того, що ми… …власне, що користає від того, що ми змушені вивозити відпрацьоване паливо в Росію. Тому голосуємо "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію. Я надаю слово для підсумку, шановні колеги, поки збираються депутати до сесійної зали, надам 2 хвилини міністру міністру профільному - міністру екології Остапу Семераку. Це попри Регламенту, але поки ми збираємося до сесійної зали. Я дуже прошу всіх повертатися, тому що за 2 хвилини голосування, і щоб ми просто не провалили закон через відсутність депутатів у залі, через безвідповідальну позицію декого з наших колег. Будь ласка, пане Остапе. 13:37:58 Шановні народні депутати, я дуже дякую за плідну дискусію і обговорення. Особливо я хотів би подякувати фракції партії Радикальної Олега Ляшка і фракції партії "Батьківщина" за ті зауваження і запитання, які прозвучали під час обговорення. Я хотів би наголосити, що для нас важливо так само, як і для цих фракцій і всіх фракцій парламенту, радіаційна безпека в Україні, особливо в країні, яка зазнала аварії на Чорнобильській станції. Цей закон про радіоактивні відходи, які утворилися в … більше 95 після аварії на чорнобильській станції. Народний депутат Мосійчук задавав запитання, чи буде завозитися на територію України, я ствердно кажу, що на територію України не завозяться ніякі радіоактивні відходи з інших країн. Це заборонено законом, і цей закон не міняє. Тому ті застереження, які Радикальна партія підняла, абсолютно є слушними, і вони застережені в цьому законі. Прошу підтримати. Мова йде про те, що сьогодні в Україні працює двох… класифікація з двох типів: це класифікація, яка була запроваджена ще в часи Радянського Союзу. Україна сьогодні хоче перейняти стандарти, які опрацьовані і розроблені МАГАТЕ. Мова йде про розширення цих класифікацій з двох на чотири типи. І оскільки ця класифікація більш детальніше пояснює, як працювати з окремим відходом, можна, звичайно, більше заплатити і захоронити захоронити відхід малоактивний. Але використовуючи стандарти європейські світові, ми отримаємо дешевший, безпечніший і абсолютно 30 секунд завершити, будь ласка. СЕМЕРАК О.М. …і абсолютно контрольований українською державою процес. Він є безпечний, він є сучасний, він не дає можливості завозити на територію України з інших держав. Прошу підтримати. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Я прошу усіх приготуватися до прийняття рішення. І, колеги, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. З лож прошу повернутися в зал для голосування. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (№6089), за пропозицією комітету, за основу. Прошу проголосувати і прошу

Я прошу запросити депутатів в зал. Подивіться кого нема поруч, передзвоніть і запросіть в зал. Будь ласка, прошу усіх зайти в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал. Я просто буду запам'ятовувати кого нема в залі і потім таке ж відношення буде до ваших законопроектів. Будь ласка, приготуйтесь до голосування, займіть робочі місця, припиніть будь-які дискусії поза робочим місцем. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (6089). Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Готові, так? Голосуємо. Прошу підтримати повернення, прошу усіх проголосувати і усіх взяти участь в голосуванні, голосуємо. Прошу підтримати.

Зайшли депутати. Зараз ще раз поставлю. Будь ласка, зайдіть в зал, приготуйтесь до голосування. Прошу уважно всіх зайняти робочі місця. Два голоси нам не вистачило до повернення. Уважно, колеги! Кожен голос має значення. Будь ласка, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6089 і прошу усіх, кожного уважно проголосувати і взяти участь в голосуванні. Усі готові? Голосуєм, колеги, за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Кожен голос! Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. За-232 Повернулися. І тепер ставлю на голосування проекту Закону 6089 за основу, і прошу кожного уважно голосувати. За основу 6089. Прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, уважно, злагоджено, відповідально. Голосуємо за основу 6089. Прошу підтримати.

Наступне. Колеги, залишайтесь на місцях. Я ставлю на рейтингове голосування наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування правових режимів території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (2021а). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. І візьміть участь в рейтинговому голосуванні.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо надання соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зон спостереження в об'єднаних територіальних громадах (7369). Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Це рейтингове голосування. Прошу підтримати. За-206 Можем входити? Входимо. 7369. І я прошу підтримати розгляд даного проекту закону за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За скорочену процедуру. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, за скорочену процедуру. За-154 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бандурова Володимира Володимировича. Будь ласка. Шановний голово! Шановні колеги! Шановні співвітчизники! Христос Воскресе! Дуже дякую за підтримку цього законопроекту. Він, по суті, носить технічний характер, але він вкрай важливий для тих громад, які стали на шлях децентралізації. Сьогодні, відповідно до діючою редакції Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", населення, яке проживає на територіях зон спостереження, а це 30-кілометрова зона біля біля атомних станцій, мають право на компенсацію ризику населення, яке проживає в цих зонах спостереження. Відповідна субвенція кожного року спрямується з державного бюджету і вона розподіляється між бюджетами трьох рівнів: між обласним бюджетом, районними бюджетами і міста-супутники атомних станцій. В діючій редакції закону, на жаль, немає об'єднаних територіальних громад. Цим законопроектом пропонується внести такий суб'єкт, як об'єднана територіальна громада, і передбачити компенсацію на жителів об'єднаних територіальних громад на рівні районів, тобто на рівні 55 Шановні депутати, враховуючи подальший курс країни на децентралізацію, прошу вас підтримати цей законопроект і проголосувати його за основу та в цілому, оскільки і комітет прийняв таке рішення, і там немає таких суттєвих правок діючого закону. По суті він є технічним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошую першого заступника голови комітету Домбровського Олександра Георгійовича. Будь ласка, пане Олександре. Шановні колеги, цей законопроект дуже простий, тому що у нас появилися об'єднані територіальні громади, і об'єднані територіальні громади створені в тому числі в зонах територіальних, де працюють атомні станції. І ті кошти, які сьогодні використовуються для компенсації жителям з різних рівних бюджетів з точки зору і соціальної справедливості, і з точки зору нових юридичних реалій, які має сьогодні Україна, потрібно розподіляти в тому числі на об'єднані територіальні громади, які є суб'єктом бюджетного процесу. Тому цей законопроект, дійсно, носить чисто технічний характер. Ми вносимо поняття "об'єднаної територіальної громади" в можливість розподілу тих ресурсів, які мають безпосередньо відношення до тих територій, які примикають до діяльності…

Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка. До слова запрошується Каплін Сергій Миколайович. Будь ласка. Цей законопроект конче потрібен простим українським громадянам, українській державі. І я поясню на прикладі, чому. До народних депутатів Капліна і Сугоняко звернулися мешканці трьох районів… двох районів і міста (Київська область, Поліський, Іванківський і Славутич) з інформацією про те, що з грошей, а саме: 3,8 мільярдів гривень, які виділені на будівництво ядерного сховища під назвою ХОЯТ у Київській області, і 10 відсотків від цих грошей має йти на компенсацію і будівництво соціальної інфраструктури і транспортної інфраструктури, витрачається в абсолютно корупційний спосіб. спосіб. Наприклад, всього позицій біля 20, але 100 мільйонів гривень витратили на мости, які не підлягали ремонту, ремонт їм був не потрібен і по яким абсолютно ніхто не їздить. Я, користуючись присутністю тут міністра екології, народних депутатів від Київщини і тим, що нас сьогодні дивиться декілька мільйонів співвітчизників, звертаюся персонального до Прем'єр-міністра, міністра профільного з тим, щоб… Генерального прокурора, ми направили відповідні звернення в НАБУ, щоб було розслідувано витрату кожної безпосередньо копійки. І я гарантую всім мешканцям Київської області, що наша команда проведе контроль за кожною гривнею, яка витрачається начебто на благо простих людей, насправді через корупційні оборудки розкрадається. Цей закон абсолютно актуальний, потрібен. І ще раз хочемо висловити своє занепокоєння тим, що у залі парламенту сьогодні, коли розглядаються питання безпеки всієї Європи, України, всього світу, немає достатньо депутатів, аби повноцінно обговорювати ці законопроекти і приймати правильні і необхідні народу України рішення.

яке проживає на території зони спостереження в об'єднаних територіальних громадах, оскільки вказується, що на даний час на бюджетних об'єднаних територіальних громадах, які також знаходяться на територіях зон спостереження, розподіл, передбачений у бюджетному законодавстві субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, не здійснюється. Це досить важливий законопроект, і він відноситься до питань саме децентралізації влади, передачі фінансових повноважень на органи місцевого самоврядування, зокрема, об'єднаних територіальних громад. Але я все-таки хотів би звернути увагу на те, щоб ми не забували нашу зону відчуження, про яку, до речі, тільки що говорив мій колега. Ми повинні розуміти, куди будуть витрачатися ці кошти. І ми повинні розуміти, що, якщо, не дай Боже, не дай Боже, є якесь застереження, то це стосується не однієї територіальної громади, а це стосується безпеки всієї країни. І тому, мені здається, що ці кошти мають йти, в першу чергу, звичайно, в територіальну громаду, але для забезпечення саме охорони здоров'я людей, які проживають на цій території для того, щоб вони розуміли, що вони охороняються не лише своєю місцевою громадою, а охороняються нами: парламентом, урядом, Президентом і мають відповідне на це фінансування. Фракція "Народного фронту" буде голосувати за це і просимо підтримати весь зал. Дякую. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ. І ще буде, ще буде один. Я прошу за 3 хвилини усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, через 3-4 хвилини буде голосування, і я прошу максимально змобілізувати свої фракції.

ставить наголос на допомозі і відповідальності всієї громади, яка знаходиться в тих же самих умовах, як і міста-супутники тих же самих атомних електростанцій. Ми, наприклад, з паном Бандуровим представляємо Запорізьку область, в якій ми народилися. І можу сказати, що всі, хто живе рядом в селах в об'єднаних територіальних громадах, працює за Енергодарською в Запорізькій області атомної електростанції. Але жодної копійки, яку об'єднана громада може направити на охорону здоров'я і допомогу цим людям, сьогодні залишається все тільки в місті. Я розумію пана Кривошея, який має надію, що хтось в країні зробить підтримку здоров'я цим людям. всіх рівнів підтримку субвенції на освіту і здоров'я тільки 50 відсотків. І тому дуже прошу, підтримати законопроект, де, ми розуміємо з вами, що тільки громада, тільки місцеве самоврядування, тільки власна ініціатива, може нам з вами допомогти. І до слова, хочу просити головуючого повернутися до попереднього законопроекту пана Домбровського, який дуже простий, і потребує потребує технічних змін, і його можна проголосувати даже без обговорення. Просто не розібрали, що то було рейтингове голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, прошу запрошувати депутатів в зал. Голови фракцій, прошу глянути, кого немає, і запросити в зал. Зараз від "Опозиційного блоку" - Долженков, з трибуни. Включіть мікрофон, будь ласка. 13:57:02 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, шановні громадяни України, фракція "Опозиційний блок" підтримуватиме законопроект 7369, який по суті є технічним. Чому технічним? Тому що зазначені субвенції з державного бюджету, спеціального фонду державного бюджету, який спрямовуються до місцевих бюджетів, компенсація соціально-економічного розвитку територій, по відношенню яких здійснюється нагляд державою і які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Внаслідок проведеною децентралізації були створені об'єднані територіальні громади, і фактично по всьому тексту законопроекту іде доповнення, що вказані субвенції зараховуються до об'єднаних територіальних громад. хочеться при цьому наголосити, що дуже низька, незначна кількість законопроектів щодо захисту конституційних прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розглядається в цій залі. І напередодні 32-ї річниці вказаної техногенної катастрофи, на жаль, в цій залі дуже незначна кількість…

десь протягом 2014-2018 років, багато законопроектів були скасовані. Пільги для вказаної соціально не захищеної верстви населення, були анульовані. Фракція "Опозиційний блок" закликає, зокрема, і Конституційний Суд розглянути ті конституційні подання, які ми направили до Конституційного Суду з метою визнання тих законів, які скасували значні пільги для чорнобильців, такими, що не відповідають Конституції, та все ж таки поновили їх конституційні права. Закликаємо зараз зал підтримати зазначену законодавчу ініціативу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, через хвилину переходимо до голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Зараз 1 хвилина - представник комітету Домбровський. І переходимо до прийняття рішення. Я продовжую засідання до завершення розгляду даного питання. Будь ласка, 1 хвилина. І голосуємо. Я, як один із співавторів цього законопроекту, хочу подякувати за публічну підтримку і за розуміння важливості його. Але разом з тим, я хотів би внести, виправити одну неточність тому що наша позиція і рішення комітету прийняти цей законопроект за основу і в цілому. Тому я просив би підтримати за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо надання соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зон спостереження в об'єднаних територіальних громадах (№ 7369). Спочатку поставлю пропозицію за основу, Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо, прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо за основу спочатку.

Я вже продовжив. Будь ласка, займіть робочі місця, колеги. Всі фракції підтримують, фактично всі політичні сили, які є в парламенті, підтримують даний законопроект. Я прошу зараз уважно взяти участь у голосуванні, зайти в зал. Прошу, Прошу, колонами депутати заходять в зал. Отже, прошу уважно всім взяти участь у голосуванні, прошу зайняти робочі місця. Будь ласка, заходьте. Пані Оля, заходьте. Я почекаю ще кілька секунд. Секретаріат, оголосіть, що зараз голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту закону 7369, я прошу кожного взяти участь у голосуванні і уважно проголосувати. Отже, прошу проголосувати за повернення, і прошу всіх проголосувати. Уважно голосуємо, голосуємо і підтримуємо, прошу проголосувати, голосуємо, прошу підтримати, колеги. Кожен голос має значення, голосуємо. Прошу підтримати. Ще раз поставлю. Якщо не буде голосів - в комітет на доопрацювання. Отже, колеги, я прошу зараз всіх прихильників закону зайняти робочі місця. Я прошу по фракціям показати, по фракціям, щоб ми бачили де потенціал у нас є. Прошу проголосувати. Отже, готові, так? Я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону 7369 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно, кожного прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати. За-214 Ставлю на голосування наступну пропозицію: щоб ми не втратили законопроект, у комітет на доопрацювання. Я ставлю пропозицію, щоб проект закону 7369…

я ставлю на голосування пропозицію, що проект закону 7369 у комітет на доопрацювання на повторне перше читання, щоб ми не втратили законопроект. Прошу проголосувати, прошу підтримати на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Отже, остання пропозиція, яка є, - це суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Автори, у вас є шанс, зараз усього 9 чолові нам бракує, чи 10, для доопрацювання. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект закону 7369 направити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. І я прошу всіх взяти участь у голосуванні. І прошу підтримати і прошу проголосувати, інакше законопроект буде відхилено. Тому прошу підтримати і прошу проголосувати цю пропозицію. Прошу голосуват и і прошу підтримати. Голосуємо! Суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Голосуємо! За-212 Колеги, я хочу вам зачитати

Хочу вам нагадати, увійшовши в законопроект, ми маємо завершити його розгляд. І тому агітуйте не мене, а піднімайте на своїх фракціях питання про дисципліну участі в засіданнях Верховної Ради України. Я ще раз поставлю пропозицію повернутися до пропозиції щодо голосування. Це буде остаточне голосування. Зараз 30 секунд - Домбровський. Ставити ще раз? (Шум Отже, колеги, я ще раз поставлю на повернення. Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. І надалі я буду просити всі фракції брати участь у засіданні, як вчителі беруть участь на уроці, який вони ведуть, як військові на передовій стоять, коли їхнє військове чергування, як наші пожежники і працівники правоохоронних органів виконують свою функцію. Піднімайте на фракції це питання, щоб депутат був на роботі, коли йде робота, і це єдиний вихід із цієї ситуації, і нема інших варіантів. Зараз я ставлю ще раз на голосування. Якщо нема голосів, законопроект буде відхилений. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 7369. І прошу проголосувати, і прошу всіх підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-207 Немає політичної волі залу повертатися до проекту закону. Тому проект Закону 7369 відхилено.

Отже, колеги, згідно Регламенту, я оголошую зараз перерву. О 16 годині я прошу прибути в зал для продовження нашої роботи. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України... ранкове засідання оголошую закритим. Дякую.